odgovor izvolite.

hvala vam

Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Marko Sladoljev.

Milijan (HDZ)** Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda, to je: - Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Blaženki Divjak,

Vlada je dostavila očitovanje, molim predstavnika predlagatelja, g. Davora Bernardića da nam da dodatno obrazloženje prijedloga, izvolite kolega Bernardić. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, evo prije svega još jedna važna rasprava o jednoj važnoj stvari a priča se o sustavu obrazovanja koje se zaslugom vladajuće većine i ove Vlade gura kasno u noć. Zašto? Valjda da građani ne mogu gledati o kakvoj se sramoti u obrazovnom sustavu radi, kako još jedan društveni stup na kojem počiva i budućnost naše zemlje zapravo propada i kako se devastira. Skrili ste ovu raspravu od očiju građana upravo kako ne bi gledali sramotu u obrazovnom sustavu koju ste upravo vi proizveli, predsjednik Vlade i resorna ministrica Divjak. Svi se slažemo da je cjelovita kurikularna reforma itekako potrebna Hrvatskoj i ona je trebala biti odavno implementirana. Međutim, ta reforma je zaustavljena. Zaustavljena je zbog navodnih, izmišljenih ideoloških razloga u Vladi premijera Tihomira Oreškovića. Nažalost u sadašnjoj Vladi HDZ-a i HNS-a koja je nastala kao rezultat, ta Vlada HDZ-a i HNS-a, kao rezultat prevare birača, izdaje birača, prebjega, neprirodna koalicija koja je isključivo interesno i materijalno vezana, ta kurikularna reforma poslužila je kao smokvin list i kao izgovor za koaliranje. Prilikom preuzimanja dužnosti, resorna ministrica Divjak rekla je da će upravo kurikularna reforma biti fokus njenog rada, ono za što će se ona zalagati, za što će se boriti, a predsjednik Vlade je na tu temu je izjavio, citiram, u ovoj novoj situaciji, Divjak je sposobna pronaći najbolje načine da ova tema postane tema okupljanja, a ne tema razdvajanja. No ubrzo su i Divjak i Plenković jedan drugog, sami sebe, a onda i cijelu hrvatsku javnost, demantirali. Projekt Škola za život nije cjelovita kurikularna reforma kao što se to želi prikazati. Osim što je ministrica odbacila temelj kurikularne reforme i krovni dokument, tzv. okvir nacionalnog kurikuluma, ona je iz Škole za život izbacila i bitne sastavnice cjelovite kurikularne reforme poput, izbacili ste sustavnu i kvalitetnu edukaciju učitelja i nastavnika, nadalje, što ste još izbacili, izbacili ste promjenu sustava praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja. Izbacili ste i veću izbornost u višim razredima gimnazije, izbacili ste i sustavna rješenja za darovite učenike i učenike sa teškoćama. Tzv. reformom Škola za život strukovne škole su obuhvaćene samo djelomično, i to samo u općim predmetima, a trogodišnje škole su pak u drugom eksperimentalnom programu. Nova rješenja za umjetničke škole u potpunosti su izostala. I na ovaj način, kroz ovo odbacivanje svih bitnih elemenata i strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, koja je usvojena bez glasa protiv u RH, možemo konstatirati da obrazovna reforma, a samim time ni kurikularna reforma praktički i ne postoji. Nadalje, temeljem rezultata znanstvenog istraživanja, koje je u suradnju s Institutom Ivo Pilar proveo Sindikat hrvatskih učitelja, eksperimentalni program Škola za život, dobio je jedva prolaznu ocjenu, dovoljan 2, i i to od strane onih koji su ga aktivno provodili u školskoj godini 2018./2019. Dakle, od učitelja, od nastavnika, od stručnih suradnika, od ravnatelja, od njih je dobio jedva prolaznu ocjenu. Njihova je zajednička konstatacija da je škola za život uvedena nasilno, nepromišljeno, nedovoljno pripremljeno, a tome u prilog idu i činjenice, da su ključne obrazovne institucije, poput Agencije za odgoj i obrazovanje, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje, sindikati u obrazovanju, primjerice Preporod, Udruga ravnatelja srednjih škola, vodeći eksperti iz ovog sektora argumentirano upozoravali na izostanak temeljite pripreme za frontalno uvođenje Škole za život u sve škole te su apelirani na ministarstvo, ali i na Vladu, da odgode uvođenje iste za godinu dana. I unatoč svim tim apelima stručne javnosti, Vlada i ministarstvo nisu odustali od svog nauma. No nadalje u provedbi reforme zbog nepravilnosti u procesu javne nabave jer se uvijek na to vraća priča i to javne nabave udžbenika i nedozvoljenog dvostrukog financiranja i metodičkih priručnika iz fondova EU i državnog proračuna, proračuna, EU neće refundirati dio iznosa na te stavke Škole za život. Točnije, 6,4 milijuna kuna morat će se, zbog vaših propusta isplatiti iz državnog proračuna. Dakle, ovdje su napravljene greške, naravno i šteta za proračun RH. Sporna je i nabavka tableta kojima su se opremale škole uključene u eksperimentalnu provedbu Škole za život. Naime, tabletima su već nakon nekoliko mjeseci pucali ekrani, a te visoke troškove popravka su morali snositi upravo roditelje djece koja pohađaju škole. Većina tih stručnih usavršavanja za učitelje, nastavnike je provođena online, preko platforme Lumen, a o toj istoj platformi učitelji i nastavnici su se izrazito negativno izrazili i to na prosvjedu na trgu. onda počinje zaplet. Dana 10. listopada 2019. g. nakon što je propalo mirenje sindikata i Vlade, počeo je štrajk u osnovnim i srednjim školama. Ministrica koja vodi ovaj resor, resor obrazovanja odgovorna je za nikad duži štrajk u povijesti Hrvatske u kojem su trpjela djeca i njihovi roditelji. Odgovorna je i što obrazovna reforma ne postoji, što se ta obrazovna reforma svela zapravo na nabavu, na javnu nabavu jeftinih tableta od kojih pola ne radi, ali to nisam rekao ja. To su rekli učitelji koji su bili na tom prosvjedu. To su rekli svjedoci neprovođenja uprave te obrazovne reforme. Naravno da se odustalo od stvari koje su predviđene strategijom razvoja i obrazovanja, odustalo se od 9-godišnjeg obveznog obrazovanja, odustalo se od drugačijeg vrednovanja i ocjenjivanja, odustalo se od promjena načina državne mature, odustalo se od rada s darovitom djecom i djecom s invaliditetom, odustalo se od djece. Nažalost odustalo se od djece, od njihove budućnosti, a rezultat su demotivirani i ogorčeni učitelji što su pokazali u nikad dužem štrajku u povijesti. No danas će ovdje biti zanimljivo gledati kako će resornu ministricu braniti oni licemjeri iz redova Vlade, vladajuće koalicije i HDZ-a koji su je upravo u tim mjesecima štrajka napadali. Da podsjetim što su njeni koalicijski partneri govorili o ministrici. Ministar rada i mirovinskog sustava, Josip Aladrović, citiram, je li korektno od Blaženke Divjak da se distancirala? Vodi resor koji je već 29 dana u kolapsu. Moj osobni stav da ministrica treba svim snagama napraviti red u resoru koji vodi, a ne izmicati se sa strane i prebacivati odgovornost na svoje kolege i na premijera. Kraj citata. Radovan Fuchs, posebni savjetnik premijera, citiram, izjava ministrice da se ona ne svrstava ni na jednu stranu je neistinita. naime, ministrica je glasala na Vladi za usvajanje proračuna u kojem financijski nije ugrađen zahtjev sindikata. U tom trenutku je zala da u proračunu nisu ugrađeni sindikalni zahtjevi tako da se glasanjem za proračun, ministrica itekako svrstala na stranu protiv sindikalnih zahtjeva.“ Akademik Akademik Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskog sabora, citiram: „Ja osobno sam shvatio da je Divjak dala ostavku. Kada ste ministar u Vladi i kažete da ne želite sudjelovati u igrama moći između sindikata i premijera, da se ne možete svrstati ni na jednu ni na drugu stranu, to je zapravo davanje ostavke.“ Ministar Oleg Butković, 11.12.2019., citiram: „Nije normalno da koalicijski partner u vrijeme predizborne kampanje za predsjedniče izbore napada aktualnu Predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović koja je kandidat tog istog koalicijskog partnera s kojim sjediš u Vladi.“ Kolinda Kolinda Grabar Kitarović, 4.12.2019.: „Rezultati niza istraživanja pokazuju da naš obrazovni sustav umjesto da ide naprijed, nažalost ide unatrag, ne možemo nikako biti zadovoljni tim rezultatima za 2018. godinu. Nažalost, mislim da je to jedan od dokaza da ova reforma obrazovanja o kojoj toliko pričamo ne donosi rezultate i da moramo žustrije krenuti.“ Milan Bandić, gradonačelnik grada Zagreba i glavni koalicijski partner Andreja Plenkovića, citiram: „Gđa. ministarka, ne samo da jadna ništa ne razumije, ona eksperimentira sa djecom što je opasno. „Škola za život je privatni eksperiment ministrice koji nitko od stručnjaka nije podržao niti se o njemu raspravljalo ali to nije sve. Ministrica Divjak ne razumije što to znači biti koalicijski partner te ucjenjuje premijera. To što ona ne zna i ne razumije, to je problem premijera koji je i drži ali ne i moj problem. Ne mogu joj oprostiti kršenje zakona, ne mogu joj oprostiti bačenih 8 milijuna kuna na metodičke udžbenike i ne mogu joj oprostiti nabavljanje tableta po čak dvostruko većoj cijeni nego što se oni inače mogu nabaviti.“ Predsjednik Vlade Andrej Plenković: „Svaki ministar odgovara za resor. Podsjećam da smo mi ovdje članovi Vlade a ne članovi sindikata.“ sindikata.“ Evo vidite gđo. ministrice, to su o vama govorili vaši koalicijski partneri i vaš šef a podsjeti ću vas i na to što ste vi govorili dana 19. studenog kada ste izjavili, „Današnja situacija gdje se sustav zapravo nalazi u potpunoj blokadi je zapravo rezultat igre moći i nadmetanja između sindikata i premijera i ja u takvim ne mogu i ne želim sudjelovati.“ Kasnije, objašnjavajući ovu svoju izjavu ponašanje nekih članove Vlade, usporedili ste s ponašanjem nezrelih osoba što ste prisnažili izrekom „istina boli.“ Vidite poštovani članovi i članice vladajuće koalicije, učitelji su vam zadnjim štrajkom pokazali da ljudi nisu roba i da ih ne možete kupiti kao što ste kupili ovu saborsku većinu. Živimo u zemlji u kojoj se Vlada narugala učiteljima, na takav način zapravo ste pokazali koliko vam je stalo do budućnosti naše djece i budućnosti naše zemlje. S druge strane, ministrica Divjak je samo glumila da joj je stalo do učitelja, da joj je stalo do povećanja plaća a prvom prilikom kad joj je bila ugrožena njezina fotelja, između učitelja i ostanka u svojoj fotelji, ona je naravno izabrala da ostane u svojoj fotelji. Ona kao stalno nešto predlaže ali je predsjednik Vlade ne čuje, ne vidi ju, ignorira je, zapravo joj predsjednik HDZ-a želi poručiti kao i svom koalicijskom partneru, nebitni ste. Bitni ste mi samo kad dođete ovdje petkom, kad dođete dignuti ruku za moju vladajuću koaliciju. I očito u ovoj nemoralno koaliciji nema suglasja oko ničega osim oko vlastitog interesa i jedne bolesne želje za ostankom na vlasti. I na kraju, svima je poznato da je počelo drugo polugodište no u nekim školama poput OS Nikole Andrića u Vukovaru, djeca još uvijek nemaju udžbenike. Na početku drugog polugodišta djeca još uvijek nemaju udžbenike, u Hrvatskoj, u 21. stoljeću. Jel to obrazovna reforma? Nažalost obrazovna reforma ne postoji i toliko ste sve upropastili da ste već odavno trebali otići iz pozicije ministrice. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Nastavak u ime predlagatelja, poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite, Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, poštovana ministrice sa suradnicima. Hrvatsko društvo je pokazalo koliko mu je stalo do obrazovanja i koliko shvaća da je obrazovanje važno za Hrvatsku, pokazalo je to u tri navrata. Kada je izašlo na ulice, znači u posljednje 4 g., tri puta su naši sugrađani izlazili na ulice, sva tri puta zbog obrazovanja. Prvi put 2016. g., drugi put 2017. g., želeći podržati promjene u obrazovanju, cjelovitu kurikularnu reformu i posljednji put prije mjesec dana, 25. studenog solidarizirajući se ne samo sa zahtjevima sindikata da se ispravi nepravda koja je nanesena tim ljudima, nego i poslavši vrlo jasnu poruku da smatraju da se obrazovanje nepravedno zapostavlja u društvu i da žele drugačiju, pravedniju distribuciju društvenih i državnih dobara društvenog i državnog novca. Vi ste ministrice isto tako sudjelovali u velebnim prosvjedima za bolju budućnost obrazovanja 2016. i 2017. g. i kada ste došli za ministricu, mnogi su vas čekali kao ozeblo sunce, kao ozeblo sunce, budili ste nadu. Mi nismo glasali za vas u ovom Hrvatskom saboru ali smo na odboru rekli da ćete imati našu punu podršku da nastavite ono u čemu smo mi započeli, da napravite nešto dobro, da na kraju krajeva provedete ono što je donio i Hrvatski Sabor, Strategiju znanosti, obrazovanja i tehnologije oko koje nije bilo spora u Hrvatskom saboru, nije bilo niti jednoga glasa protiv. kada ste došli na mjesto ministrice prvo što ste napravili ste se postavili iznad zajedništva ovog Hrvatskog sabora, negirali ste Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije. Uzeli ste si za pravo da svim ovim ljudima, nitko nije bio protiv strategije da vi kažete ne, ja neću provoditi Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije. Niste donijeli akcijski plan za provedbu Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije što ste bili dužni napraviti. Drugo, cjelovitu kurikularnu reformu koja je bila sastavni dio strategije vi ste zaustavili, odnosno uzeli ste dokumente, jedan dio nje i kao u šoping centru rekli ne, ja ću uzeti samo predmetne kurikulume, za djecu sa teškoćama u razvoju mene nije briga. Za darovite učenike, mene nije briga, umjetničke škole neka čekaju svoju priliku. Predškolski, ne to me ne zanima. Praćenje vrednovanje i ocjenjivanje, neću se time baviti. Snažnija edukacija učitelja, nastavnika, ne, napraviti ću to na svoj način kroz lumen, tjerati ću ih da prikupljaju značke da na taj način moraju napredovati a onda će im se uz napredovanja i njihove plaće vezati uz sakupljanje tih besmislenih znački. Svi ti dijelovi o kojima sad govorim koje ste vi odbacili su dio cjelovite, naglašavam cjelovite kurikularne reforme koja je trebala mijenjati paradigmu od predškolskog odgoja do završetka srednjoškolskog obrazovanja. Vi to niste napravili. Od toga, odbacili ste strategiju, ponizili ste Sabor, stavili ste se iznad zakona i odlučili ste se uvesti pokus koji ste nazvali škola za život. Pokus koji ste nazvali škola za život. Taj pokus sveo se na tabletizaciju Hrvatske, konkretnije na nabavu tableta kojemu pucaju ekrani, koji nemaju čitaće kodova, odnosno nemaju kamere, što bi značilo da ste onemogućili pristup digitalnim sadržajima učenicima, što naravno je potpuno nelogično. Drugo, sveli ste svoj projekt na lumen o kojemu sam već nešto rekla, a i koji je izazvao bijes učitelja i nastavnika, to ste vidjeli i na prosvjedu, ako se ičemu najbučnije zviždalo, zviždalo se tom poniženju, tom poniženju, administrativnom opterećenju i tom poniženju i sveli ste svoju reformu na uvođenje informatike. Znači osim što kršite dokumente i strategije koje su u razini zakona vi donosite i samostalne odluke za koje nemate mandat. Uveli ste informatiku, informatika nije propisana, uvođenje obvezne informatike u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, niti je tu odluku propisalo neko drugo tijelo nadležno za, niti ekspertna radna skupina koju koordinira g. Fucks, niti posebno stručno povjerenstvo koje prati provedbu strategije na čelu kojega je sam premijer. Vi ste donijeli odluku samostalno. No to od vas ne čudi. Vi ste neki dan donijeli odluku, znači suočeni sa činjenicom da nikada toliko maturanata nije palo na ljetnom roku ispita državne mature a pogotovo što se sad negativan trend pojavio u hrvatskom jeziku. Kako ste vi odlučili riješiti problem? Ne unaprijediti kompetencije naše djece djece da ta prolaznost na maturi bude veća ili reformirati maturu što se ti trebalo raditi u cjelovitoj kurikularnoj reformi u skladu sa nekim novim valovima u obrazovanju. Što ste vi rekli? Pa gledajte, mi ćemo to riješiti na način tako što evo ja sam odlučila da znate evo taj esej gdje je jako veliki broj djece predao prazne papire na ljetnom roku i samim time, a esej je uvjet za prolazak, polaganje mature iz hrvatskog jezika i književnosti, vi ste rekli on više neće biti uvjet za polaganje mature hrvatskog jezika. Kakva je to poruka djeci? Kakva je to poruka? Znači vi možete predati prazne papire na maturi iz hrvatskog jezika i proći ćete maturu. A na stranu to što u PISA istraživanju ponovno kažemo da smo ispodprosječni u matematičkoj pismenosti, u prirodoslovnoj pismenosti ali i u čitalačkoj pismenosti. Čitalačka pismenost je ta koja je naprosto preduvjet za razumijevanje zadataka iz matematike, iz fizike, iz prirodnih znanosti. Tako vi rješavate probleme. Neki dan donosite odluku vremenik polaganja državne mature, maturante tjerate da izađu na maturu 6 dana, iz eseja, na esej, dio esej, 6 dana prije završetka nastavne godine. Pravilnik broj, članak 16. kaže da učenik ne može pristupiti maturi ako nije s uspjehom završio nastavnu godinu. Kako da dijete izlazi na esej kada ne zna još ući za završno, za zaključne ocjene. Pa što je to ministrice? Vi samostalno donosite sulude odluke mimo pravilnika. Da ne govorim da u cjelovitoj kurikularnoj reformi nema okvira nacionalnog kurikuluma. To vama sad možda ne znači puno kolegice i kolege zastupnici ali ako želimo od bubanja sadržaja u školama doći do primjene znanja i do stjecanja kompetencija, jedini dokument u kome je to opisano i propisano je krovni dokument okvir nacionalnog kurikuluma, ministrica je to odbacila. Ona je donijela ove donje predmetne neke, one što je napravila većinom, onih 450 učitelja i nastavnika koji su radili na čelu, na čelu sa ekspertnom skupinom sa g. Jokićem a okvira nema. Znači mi smo promašili priču jer smo u toj cjelovitosti se naprosto pogubili. Nasilno uvođenje pokusa škole za život u škole ove godine nakon neprovedene evaluacije eksperimenta koji je bio provođen u 74 škole je par excellence negacija bilo kojeg znanstvenog pristupa, vi ste znanstvenica. Danas vidim na stranici HNS ovako, ima jednu reklamu kao kome biste, sponzorirani oglas, kome biste prepustili budućnost vaše djece, ministrici koja je profesorica i znanstvenica gdje je ona prikazana nasmiješena u boji, s desne strane nje u crno bijeli kao sitni politikanti gdje su s fotografije Marasa, Grmoje i, i, i Pernara, što god mislili o tim zastupnicima, oni su zastupnici u HS, a vi kao a vi kao znanstvenica biste trebali znati da se ne uvodi projekt frontalno u sve škole prije nego li imate evaluaciju, evaluaciju eksperimenta, vi ste to upravo, upravo sada da ne bude da ja govorim iz perspektive osobe koja ne sudjeluje u ovim, u ovim, u ovim procesima jer zaista direktno ne sudjelujem, ne radim u školi, ne radim u ministarstvu, nisam u agencijama, ali moram vjerovat ljudima koji su u sustavu, znači vi kad ste uvodili, odlučili uvesti frontalno u sve škole cjelovitu kurikularnu reformu, vas je struka molila da to ne radite, molila vas je za godinu dana odgode. Sindikat preporod je u mjesec i po dana ljetnih mjeseci skupio više od 3000 potpisa učitelja i nastavnika imenom i prezimenom koji upozoravaju i vas i premijera da ta reforma nije dobro pripremljena, da nisu stvorene predispozicije za njezino, za njezino uvođenje i da ćete pogriješiti ako budete preko koljena silom uvodili to u škole, vi niste slušali. je isto i upozoravala i Agencija za odgoj i obrazovanje, krovna institucija za edukaciju učitelja i nastavnika, niste ih naprosto slušali, oglušili ste ih na to, na to su upozoravali i istraživanja koje je proveo Institut Ivo Pilar koji je ocijenio, ocijenio eksperiment u njegovoj provedbi ocjenom, Mnogo njih je upozoravalo da neće stvari biti dobre, da si damo malo vremena, da idemo na temeljiti pristup, vi to niste željeli slušati, vi ste tvrdili da je sve u redu. Mi kao promatrači sa strane i osobe koje ne sudjelujemo u procesu možemo vjerovati vama da je sve pod kontrolom ili ljudima koji cijelu priču nose, ne znam zašto im ne bismo vjerovali, oni nemaju nikakav interes u tome da lažu nas, da uznemiruju roditelje, da uznemiruju hrvatsku javnost, oni nemaju nikakav interes u tome, oni mogu procijeniti, oni nose tu cijelu priču, je li nešto spremno ili nije, međutim vi ste se odlučili naprosto za drugi pristup, odustali ste od odgode koju traži struka i uveli ste naprosto nasilno Školu za život, pokus Škole za život u hrvatske, bez da ste pripremili priču i bez da ste osigurali na kraju krajeva i vrednovanje, materijalno vrednovanje volje ljudi koji su to sve trebali nosit na svojim leđima koji su vas upozoravali da to ne radite, vi to niste učinili. Možemo mi ovdje pričati o odgovornosti premijera zbog štrajka, je premijer je sigurno doprinio tome što je štrajk trajao toliko dugo i što je bio najduži štrajk u povijesti jer izbjegavanjem dijaloga, ponižavanjem, onako malo jednim tvrdoglavim pristupom stvari su previše trajale, 36 dana, 16 dana za nadoknadu, djeca su ranije krenula u školu, neće imat proljetne praznike, dulje će ić na ljeto, na ljeto u školu, za to je kriv premijer, da, jer zašto? Na kraju je udovoljio onome što je mogao udovoljiti drugi, treći ili četvrti dan da nemamo ovakve cirkuse nadoknade, histeriju i živčanost, ali i vi ste odgovorni. Znate zašto? Vi ste trebali taj štrajk spriječiti, vi ste trebali osigurati materijalne uvjete za vaš projekt, znate vi ste ušli u koaliciju, uvjeravali ste nas ovdje zbog reforme obrazovanja, pa šta niste uvjetovali koalicijskom partneru kao što su neki zastupnici ovdje radili da kažete jamčite nam provođenje cjelovite kurikularne reforme i bolji materijalni status, niste to napravili, ne samo kad ste ulazili u koaliciju, vi ste znali da reforma ide frontalno u škole, da ćete opteretit nastavnike, digli ste ruku za proračun za 2019.g. gdje nije bilo povećanih sredstava za učitelje i nastavnike, onda ste u lipnju '19. granski pregovarali Vlada i sindikati mogli ste kroz dodatke osigurati bolja materijalna prava, drugi put to niste napravili odnosno treći i što ste napravili u tijeku štrajka kad ste kao hinili da ste na strani učitelja i nastavnika u trenutku kad ste im bili najpotrebniji proglasili ste se nenadležnom, rekli ste ja u tim igrama moći ne želim sudjelovati, vi da, da, tako ste to rekli gđo. ministrice, a onda ste svoju moć koristili na sjednici Vlade i izabrali svoj put protiv učitelja i nastavnika za svoju ministarsku fotelju, glasali ste za proračun, a onda su vaši zastupnici HNS-a ovdje isti taj proračun podržali, sapien sat – pametnomu dosta, toliko o vašoj brizi i putu i izboru, vi ste izabrali sebe, a odvalili ste pljusku onima koje ste do jučer uvjeravali da ste na njihovoj, njihovoj strani. I na kraju, o netransparentnom trošenju novca će biti prilike govoriti još i ovdje, to je jedna posebna priča koja zahtjeva puno više vremena i posebnu pažnju u drugom činu i samo još nešto, znači zbog vas ministrice Divjak 6000 djece primatelja socijalne pomoći nije na vrijeme dobilo novac za udžbenike početkom školske godine, zbog vas osobno djeca, asistenti u nastavi ne znaju svake godine na početku školske godine hoće li dobiti plaće ili neće, djeca s teškoćama ne znaju na početku svake školske godine hoće li imati asistenta ili neće imati asistenta. Vi ste, mi smo vas spriječili ovdje da doktorante, studente s invaliditetom vašim pravilnikom izbacite iz studentskog doma na ulicu u roku mjesec dana, to ste htjeli napraviti. Isto tako, vi ste naprosto izgubili doticaj sa stvarnošću, podrivate i institucije, znači Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje 3.g. ne funkcionira, nema kvorum, nema imenovane članove koje treba ovaj Sabor imenovati na vaš prijedlog, Agencija za odgoj i obrazovanje, ključno tijelo za obrazovanje učitelja i nastavnika, što vi kažete da je jako važno u ovoj reformi, 3 mjeseca ste držali bez upravnog vijeća, na kraju je otišla i ravnateljica, to je živa katastrofa. Isto tako, etičko Povjerenstvo u znanosti i obrazovanju ne funkcionira, ništa niste napravili da funkcionira, a isto tako gubite i bitku o uvođenju reda u visokom obrazovanju. Zanima me a isto tako gubite i bitku o uvođenju reda u visokom obrazovanju. Zanima me isto tako zašto je Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju samo jedan dan bio na javnoj raspravi hitno povučen zašto ovaj cirkus na Hrvatskim studijima naprosto ne zaustavite odnosno niste ga već zaustavili, zašto se ponašate kao da nemate ovlasti tamo gdje ih imate a tamo gdje biste se trebali držati zakona iste te ovlasti prekoračujete? I što bi rekao jedan moj kolega, završavam, postoje ministri koji kontroliraju ministarstvo, oni su najbolji, oni lošiji kontroliraju samo zgradu i postoje oni najlošiji koji kontroliraju samo svoje stolove. Nažalost, ministrice vi samo stolujete u Ministarstvu obrazovanja. Imamo nekoliko replika, prvo replike na izlaganje kolege Bernardića, prva replika poštovana kolegica Božica Makar, izvolite. Božica (HNS)** Vi ste svoje izlaganje započeli izjavom da se ovdje radi o sramoti i slažem se s vama. Vaš zahtjev za opoziv ministrice Divjak je jedna velika sramota. Zašto uporno se trudite i želite zaustaviti reformu obrazovanja? Da li po vašem treba čekat još 25 godina? Argumenti su vam stvarno jeftini i redikulozni, uostalom kao i vaš govor u izbornoj noći. Često se ovdje pozivate na zaključke i izvještaj Europske komisije, i danas ste se pozvali. Pa zašto niste onda spomenuli da je upravo obrazovna reforma dobila tri pohvale od Europske komisije, zadnju u izvješću za 2019. godinu? Čitali ste nam 5 minuta citate, pa da i ja vama velim citat neki. Zoran Milanović u „Nedjeljom u 2“, izjavio je: „Reforma obrazovanja je dobra“ a danas u jednom tjedniku, isto vaš kolega Vjeran Zupa izjavio je „Moram ipak priznati da ne razumijem zašto je SDP pokrenuo tu inicijativu za njenom smjenom.“ izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Kao prvo, taj prvi dotični kolega nam nije kolega, kao drugo, dajte budite malo kreativni. Sad ste vi počeli prepisivati teze od g. Brkića. Pa dajte malo budite kreativniji, nemojte prepisivati ako se već neki drugi u HDZ-u prepisivali. Da, sramota je, pa apsolutna je sramota, sramota je što ste smijenili Jokića, sramota je što niste ništa napravili od reforme, sramota je što djeca nisu išla u školu preko mjesec dana, sramota je što ste odustali od boljeg položaja i načina vrednovanja za darovite učenike, za učenike sa teškoćama, sramota je što ste odustali od promjene načina vrednovanja i ocjenjivanja, sramota je što ste odustali od promjene koncepta državne mature, sramota je što ste odustali od stvari koje su donesene strategijom obrazovanja, koja je usvojena jednoglasno u Hrvatskom saboru. A znate što je najveća sramota? Sramota je što ste izdali svoje birače. Što ste ih ponizili, što ste ih prevarili i na taj način varate i sada građane, varate djecu i uzimate budućnost naše zemlje, to je sramota. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovana kolegica Ljubica Lukačić, izvolite kolegice. Kolega Bernardiću, rekli ste da su izostala neka sustavna rješenja za učenike s teškoćama. Ova Vlada i ova ministrica je donijela što vi niste u 4 g. a to je Pravilnik o asistentima ili pomoćnicima u nastavi. Znate koliko dugo smo ga čekali i to je najvažnije sustavno rješenje koje pomaže učenicima s teškoćama da mogu uredno pohađati nastavu. Stoga nemojte se koristiti učenicima s teškoćama jer to nije lijepo, nije lijepo ni čuti a mogli ste još ovdje dodati i u razvoju jer bi tako trebalo biti. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem, odgovor, kolega Bernardić, izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovana gđo. Lukačić, da, to je zaista sramotno, sramotno je što se zaista odustalo od posebnog programa rada za učenike sa invaliditetom. Ali znate što je još veća sramota od toga? Sramota ove Vlade što niste bili u stanju 3 g. za osobe sa invaliditetom donijet Zakon o inkluzivnom dodatku. To je sramota, to je sramota prema ljudima koji nažalost imaju invaliditet i volio bi da ste pomogli ali niste. Sramota. Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Bernardić, nisam mislio da ću od vas čuti ili dobiti dojam da se vi slažete sa uskoro bivšom Predsjednicom, nadam se uskoro i bivšem gradonačelnikom Zagreba Milanom Bandićem, ali recimo protiv ste budućeg Predsjednika, tako sam ja dobio dojam iz vašeg izlaganja jer su oni, citirali ste ih, oni ono što potvrđuje vaše teze i vaše namjere. Znači jedna, druga. Za Milanovića znam da baš niste oči u oči ali ovo nisam znao. Ono što sam iščitao je da je ministrica trebala ići vama na ruku, dati ostavku, u nove izbore na kojima vi mislite da dobili i onda bi vi dali tu povišicu učiteljima i profesorima. I to je sad problem jer eto netko drugi je dao i ljudi su dobili odmah odnosno dobit će a ne čekati 6 mj. nešto što možda nikada neće ni doć. I ja to vidim kao jedan od glavnih razloga ovoga opoziva. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem, odgovor, kolega Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Kao prvo, izbore nitko nije spomenuo, mora da niste dobro čuli ili niste pažljivo slušali ali spomenuo sam nešto drugo. Recite vi meni, počelo je drugo polugodište, drugo polugodište je počelo. Kako je moguće da djeca u Vukovaru u OS Nikole Andrića još uvijek nemaju udžbenike? Evo tu je i koalicijski vaš partner na državnoj razini, kako je to moguće u 21. stoljeću Hrvatskoj početkom drugog polugodišta da djeca nemaju udžbenike? Pa nije li to sramotno?

rekli ste u svom govoru da se odustalo od djece s invaliditetom. Nisu djeca s invaliditetom nego s posebnim potrebama, a da ste malo više u saboru, barem toliko koliko vas nema bili bi čuli u prosincu kada je vaš kolega zahvaljivao Vladi i ministrici za školu, za potpisivanje ugovora za školu za djecu s posebnim potrebama koja se čeka već prilično dugo. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Odgovor kolega Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Kao prvo vjerojatno niste pratili promjene koje su se događale u tom zakonodavstvu. Nema osoba s posebnim potrebama, svi mi imamo iste potrebe, iste želje, iste snove, isti osjećaj za potrebu za srećom. Sve osobe, svi ljudi sukladno Ustavu, da i zato se koristi termin osobe s invaliditetom, pitajte gospođu Ljubicu Lukačić. Nemojte vrijeđati osobe s invaliditetom. Kakve posebne potrebe, kakve posebne potrebe? To je davno izašlo iz terminologije. Riječ je o osobama s invaliditetom. Morate biti malo upućeniji kad idete u ove rasprave. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Milorad Batinić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Pa kolega Bernardić čudi me što ste vi uvodno raspravljali opće o ovoj temi, očekivao sam da će to možda netko od vaših kolega tko je daleko više upućeniji, tko neće morati čitati u doslovno da kažem štrebati. Jer je smisao kurikularne reforme „Škole za život“ je logičko, logično razmišljanje i zaključivanje. Toga kod vas nisam vidio u raspravi, a vaša rasprava vrvi sa nizom neistina. Prije svega radi se o, evo samo ću spomenuti jednu, edukacija učitelja, od listopada 2018. do kolovoza 2019. to je prošlo je preko 32.000 učitelja. Znači kad sam rekao da se čudim tome ipak ste si trebali pročitati nešto ili da vam pripreme da pročitate, a ne ovako šaljete poruku upravo toj djeci da i dalje bubaju, da i dalje štrebaju, a ne da logički promišljaju, a …/Upadica: Zahvaljujem./… još je opasnije, poručili ste im da ne trebaju čitati. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Bernardić odgovor izvolite. Ja vas ne razumijem kolega Batinić. Šta ste i zapravo rekli? Zamjerate što se ovdje čitalo neke podatke. Šta vi podržavate da djeca u školi ne čitaju? Pa mislim pa ako je to ta vaša obrazovna reforma u kojoj želite da djeca ne čitaju, u kojoj ne treba čitati, u kojoj ne treba pročitat ništa, ako je to vaša obrazovna reforma onda su jasne i vaše namjere. Pa i to je razlog između ostalog zašto ova reforma ne postoji. to je razlog, ali na sreću nismo u 19. stoljeću, nego u 21. stoljeću i ovakve stvari kada ne uspiju se kažnjavaju kod birača, kod hrvatskih građana. Zato jer ovo gledaju i roditelji djece koja nisu išla u školu. Roditelje 70.000 djece svake godine koja propuštaju veću šansu za život, bolju šansu za život zato jer se obrazovna reforma ne provodi. I oni to gledaju i za to krive vas jer vi ste na čelu tog resora. Sada prelazimo na replike na izlaganje poštovane kolegice Sabine Glasovac. Prvi repliku, poštovani kolega Peđa Grbin. Izvolite kolega. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice Glasovac, pitanje koje ću vam postaviti odnosi se na visoko obrazovanje i to dva. A odnosi se na ulogu ministrice u dva procesa koja se trenutno događaju u RH. Jedno je osnivanje studija medicine u Puli. Je li normalno da ministrica ne reagira na situaciju gdje klika oko gospodina Kostovića hoće bojkotirati osnivanje tog sveučilišta? Drugo pitanje odnosi se na Hrvatske studije. Je li normalno da ministrica prihvaća, tolerira i ne poduzima ništa oko niza nezakonitosti koje se događaju na Hrvatskim studijima kao što su primjerice izvanredno stanje, prinudna uprava, problemi sa zapošljavanjem na na tim studijima, a sve pod krinkom autonomije sveučilišta? Ako mene pitate, autonomija sveučilišta nije i ne može značiti neodgovornost, a pogotovo ne ministrice za ovakvo stanje. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Poštovana kolegica Glasovac. Izvolite. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u hrvatskom obrazovnom sustavu očito je normalno da se uskraćuju dopusnice Medicinskom fakultetu u Puli iako tu imamo deficitaran kadar, a s druge strane upisuju se u registre Filozofski fakulteti primjerice Hrvatske studije bez da ministarstvo o tome išta zna. Iako je predispozicija za upis u registar nekog fakulteta zapravo suglasnost ministarstva odnosno odluka da je osnivački akt usklađen sa zakonom. I onda se ministrica čudi kako su se oni upisali u registar, a ona nije dala nikakvu odluku. Sve vam je to gospodine Grbin normalno. Da ne zaboravim, ministricu Divjak su tri upravna nadzora dočekala u ministarstvu u ladici od gospodina Barišića. Jedan vezano uz privremenog dekana Filozofskog fakulteta, drugi vezano uz izmjenu statusa Hrvatskih studija iz Studentskog centra u odjel i treći vezan uz nelegalno zapošljavanje na Hrvatskim studijima. Ništa po tom pitanju napravila nije. Zašto? Ne znam. cjelovita Kurikularna reforma treba obuhvatiti sve razine obrazovanja i ponuditi cjelovita rješenja kao što ste rekli i sve skupine učenika. Dakle, cijela obrazovanja od predškolskog do srednjoškolskog i sve skupine učenika. „Škola za život“ s druge strane je kao što ste rekli eksperiment. Kao osoba koja je preživjela i kao učitelj i kao učenik nekoliko reformi mogu iz iskustva reći, sve što se provodi ovako ad hoc i da bi se provelo, neće zaživjeti, neće primiti korijen i neće dati rezultat. Pa valjda je „Škola za život“ djeco nemate udžbenik u drugom polugodištu, snađite se, nabavite ih. jedina reforma koja postoji je piar projekt, ništa drugo. Ova Vlada i ova ministrica uporno žele nas uvjeriti da su stavili, pazite, na Golf jedinicu su stavili spojler i žele nam prodati to kao Passat, to ljudi jednostavno ne ide, to je samo šminka, to je samo površina ispod koje nema ničeg. Ja bih podržala svaku logičnu intervenciju u obrazovanje i ne znam zašto se nije nastavilo putem koji je bio dobar, za koji imamo legitimitet, na kraju krajeva i HS i to je nacionalna hrvatska politika, strategija obrazovanja znanosti i tehnologije, druge nemamo, bolje nemamo. Njen sastavni dio je bio cjelovita kurikularna reforma, možda je ona trebala malo više pripreme, ona nije dovoljna da se netko njome pohvali u jednom mandatu, ali su opasne intervencije, ja razumijem nečiju potrebu da ostavi trag, da napravi nešto, da ostavi nešto iza sebe, ali u toj želji mogu se dogoditi greške koje će oštetiti generacije učenika i to moramo imati na umu, obrazovni sustav nije bilo koji sustav, to su djeca, tu moramo biti posebno, posebno osjetljivi i zbog toga mi je žao što možda u nekom čak i dobroj namjeri na početku dogodile su se greške koje će skupo koštati i kaos koji će dugo mnogi neki drugi ljudi morati sanirati i čistiti. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Uvažena kolegice Glasovac, vi ste u svom izlaganju spomenuli nastavnike, profesore, učitelje i lumen, znate kad se ide planinarit, oni koji planinare imaju svoju knjižicu i kako osvoje koji vrh dobiju pečat. A očito je i ministrica u smislu uključivanja učitelja da se dobije kvaliteta odlučila da i oni dobivaju značke, pa onda kako ko što napravi dobije značke, kad ste planinari, kad imate onu knjižicu punu pečata onda vas neko pohvali. Pretpostavljam da je i ovdje bila tema i želja da se nekog pohvali. Nema reforme, nema projekta, nema bez obzira što zovemo bez suradnje sa, u konkretnom slučaju, sa učiteljima, s profesorima, s nastavnicima, sve to čine čine ljudi, a ljudi su oni koji su jasno rekli ministrici Divjak što misle o lumenu i što misle o takvom načinu obrazovanja njih, ako su se tako odlučile obrazovat učitelje i nastavnike, kako bi to tek odlučila prema učenicima. Zahvaljujem. Odgovor kolegice Glasovac, izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Ali kolegice Mrak-Taritaš, ministrica je imala ljude, znači nikada, ja ne pamtim kada se u RH toliko učitelji, nastavnici, roditelji, društvo, solidariziralo s nekom najavom promjene u društvu kao 2015., '16., '17. s kurikularnom reformom, ljudi su punili zagrebačke i trgove drugih hrvatskih gradova da bi rekli mi to želimo, u školama je vladao entuzijazam, 3.g. se do 2015.g. radilo s tim ljudima, oni su u to vjerovali, na tom valu je trebalo jahati, tim putem je trebalo nastaviti, a ne dovesti danas do toga da vam isti broj ljudi 3.g. poslije štrajka na istom tom trgu prosvjeduje, negoduje, bjesni jer ih ponižavate i jer ih omalovažavate, e za to stvarno treba biti znanstvenik i ekspert, od prijatelja napraviti neprijatelje i od obožavatelja i suradnika napraviti mrzitelje i one koji vas ne podupiru, evo to stvarno treba znati, svaka vam čast ministrice. Hvala potpredsjedniče. Kolegice Glasovac, jedna sugestija, drugi put kad pišete predsjedniku vaše stranke što da govori u Saboru onda ga, oboružajte ga sa točnim podacima. Drugo, ono što bi želio naglasiti, vaše obrazloženje i ono pismeno i sada što ste vi predsjednik vaše stranke strateg SDP-a kazali, izrazit ću se nogometnim žargonom, to je upitno da li je za žuti karton, a ne za opoziv. Nadalje, pogotovo vi u svojoj raspravi bavili ste se osjećajima, odnosima između političara, političkih stranaka, e vidite, tu je velika razlika između vas i nas, mi se fokusiramo na sadržaj, na reformu koja se provodi, a vi se bavite jeftinim politikanstvom. Zahvaljujem. Odgovor poštovana kolegica Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Ajmo onda na argumente koji su dovoljni za crveni karton, sumnja u namještanje natječaja za nabavu mikrobit računala posebnom savjetniku predsjednice RH za STEM, od 25 milijuna kuna iz Europskih fondova, Europska komisija zbog neprihvatljivog i netransparentnog trošenja novca traži od nas da platimo penale, mi građani od 6,4 milijuna, Revizija upozorava 2.g. za redom ministarstvo da krši Zakon o lokalnim službenicima na način da na autorske ugovore i honorare isplaćuje 9,6% prošle godine i pretprošle 8,6%, od ukupnih izdvajanja za plaće u ministarstvu dozvoljeno je samo Ako ovo nije, a da ne govorim o netransparentnom plaćanju astronomskih cijena za metodičke priručnike, o tome će još bit govora, ako to nije dovoljno za crveni, onda ja ne znam kako vaš semafor radi. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Anđelko Stričak, izvolite. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Hvala. Kolegice i kolege, svjedočimo još jednom krajnje ozbiljnom opozivu jednog od ministara odnosno ministrice Vlade premijera Plenkovića. Naime, o tome nam govore statistički podaci, svega 23 zastupnika SDP-a je bilo spremno potpisati ovaj pamflet. Večeras ih je ovdje svega 10 spremno taj pamflet braniti, a u petak svega 5-ero će vas doći na glasanje o tom pamfletu. znači govorimo o jednom zaista ozbiljnom uratku, još jednom pokušaju opoziva jedne, jednog od ministra odnosno ministrice od strane SDP-a, svega 10-ero vas je večeras ovdje, 10.

ćemo dići ručice čak i za ono u što ne vjerujemo i što potiho govorimo da se s time ne slažemo. To se zove politička trgovina, to se zove interesna koalicija, nažalost to je u politici dozvoljeno i to je ono čega smo se ovdje nauživali. Tako da ja uopće ne shvaćam poantu vaše replike u uopće ne shvaćam ni sebe zašto ja vama odgovaram na vašu repliku.

famozni uradak u režiji HNS-a kao ovaj marketinški poduhvat u kojem je jedna slika s jedne strane, da, znam i tko je autor toga, ali gledajte dakle to najbolje oslikava rad i HNS-a i ministrice i tog resora. taj uradak na kojoj je slika s jedne strane ministrice s druge tri kolege zastupnika i piše politikanstvo, gledajte to moja mala u vrtiću slažu takve sličice tamo, a to je razina rada ove ove ministrice i HNS-a i tog marketinškog poduhvata. Evo i kolega Batinić sada govori o politikantstvu, znači imali su trening jedan u ministarstvu kako će sada nastupati, ali gledajte da su barem pola energije toliko uložili u kampanju da učitelji prije tri, četiri mjeseca dobiju svoja prava, da im se povećaju plaće barem pola od tog napora, možda bi danas o ovome uopće ne bi raspravljali. Hvala lijepo. (HDZ)** Odgovor kolegica Glasovac, izvolite. Ovo možda jest politikanstvo ili nije ovisi iz koje perspektive gledate, ali ministrica je definitivno političarka, ona od toga pobjeći ne može jer politika je ta koja donosi odluke, politika je ta koja kroji sudbinu. Ne može ona sebe proglasiti profesoricom i znanstvenicom, a glasa za proračun, glasa ili ne glasa. Da nije htjela glasati za proračun u kome nema povećanja za plaće učitelja i nastavnika, učitelji i nastavnici bi već odavno imali veće plaće. Ona ima moć, ona je politika. Tako da oni to što su ocijenili nas neke politikantima, to je njihovo potpuno pravo. Ali da sebe odbijaju priznati političarima, a koriste povlastice i moć politike, e to je već jedan drugi problem. A ona jest političarka. Zahvaljujem. Sljedeća replika poštovani kolega Stjepan Čuraj. Izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Probat ću biti brz. Poštovana kolegice. Dakle govorite cijelo vrijeme o cjelovitoj reformi, ako sam ja dobro shvatio trebalo se još čekati, trebalo se još raditi, trebalo se odgoditi itd., i dalje i tako zapravo zapravo dođemo do onoga gdje smo danas gdje mi još uvijek kao građani čekamo, čekamo puno stvari, puno stvari se pitamo zašto. Kasne tableti, da, tableti kasne ne deset dana, mjesec, dva, kasne deset godina. Ali ajmo još dalje čekati, nije dovoljno jel, imamo vremena kao građani pa idemo dalje. Ono što je pitanje, da li ova reforma nešto napravila loše, gore, isto ili bolje, po vašem mišljenju je bolje, ali nije dovoljno dobro. Ok, vaše pravo. Državna matura, 2011. je bila 4. travnja, 2013. također u svibnju, nije svijet stao. Što se tiče udžbenika za Osnovnu školu Ive Andrića, da to su udžbenici za djecu koja pohađaju program po manjinskom programu, a u mandatu je bilo vlade i SDP-a i godinu dana se čekalo kada su išli novi udžbenici. Prvo, tableti nisu reforma, ako ste na to, to nije zamišljena reforma. To je pomoćno sredstvo u provođenju reforme, čekati ne, čekati ne. Rekla sam da ste sveli nešto što je bila reforma na nekakav popust koji nosi koji nosi u sebi tabletizaciju, uvođenje informatike, lumen i dio kurikuralnih dokumenata samo dio. Zašto kažem da to nije cjelovita kurikuralna reforma? Jer naprosto nije. Cjelovita bi bila da ste preuzeli i okvir nacionalnog kurikuluma i poseban pristup kurikuluma za djecu s teškoćama i darovite i poseban način praćenja vrednovanja ocjenjivanja, obuhvatili umjetničko obrazovanje, obuhvatili predškolski odgoj, tako je bila zamišljena reforma. Sve svima na svim razinama jednako u etapama. Ali vi niste, vi ste kao u supermarketu uzeli ono što vam paše, odbacili ono što mislite da nećete moći provesti, procijenili da je teže ili ne znam kojom ste se logikom vodili, to nije reforma, a još manje cjelovita kurikularna reforma, to je vaš pokus gdje su kunići nažalost djeca. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Sljedeća replika poštovana kolegica Ljubica Lukačić. Izvolite. Hvala vam lijepa. Kolegice Glasovac, vi jako dobro znata da ministrica nije i ne može biti kriva za probleme na početku školske godine, a vezane za pomoćnike u nastavi. Pa ne može ministrica biti odgovorna ako neka škola nije na vrijeme dostavila dokumentaciju. Upravo to se dogodilo na početku školske godine ako ste zaboravili, a dokumentaciju škole nisu mogle na vrijeme neke i predati jer je nisu imale. Ne znam da li to znate. Bilo bi dobro da ste malo pročačkali po tome pa da ste vidjeli koliko je djece bilo i još za vrijeme vašeg mandata kada je ovo bio pilot projekt, koliko je djece bilo da uopće nisu imali pravo na pomoćnika u nastavi. E sada kada je došao pravilnik jednom se i tom moralo na neki način riješiti. Zahvaljujem. Odgovor, poštovana kolegica Glasovac. Izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Kolegice Lukačić znam ja, a znate i vi kako sam ovdje pretprošle školske godine apelirala da nisu plaćene isplate pomoćnicima u nastavi na početku školske godine. Sutradan uplaćeno. Tko je uplatio? Ministarstvo. Kako nije ministarstvo odgovorno? Je, ministarstvo je kasnilo, kada smo ih prozvali ovdje vi ste se malo ljutili na mene, ali mi smo misiju odradili, ljudi su plaćeni. Prošle godine ako govorimo o dostupnosti pomoćnika djece, ako na to mislite ministričinom odlukom su njenog, povjerenstvo je poništavalo pojedina odluke povjerenstava na nižim razinama koje određuju primjerni oblik školovanja i na taj način uskratilo pomoćnike nekoj djeci. To nije normalno. Ili onda ukinite županijska povjerenstva ili ujednačite kriterije. Kako mogu dva stručna povjerenstva na dvije razine, jedno procijenit da dijete ima pravo, a ministričino onda to poništi. Znamo vi i ja jako dobro, o čemu mi govorimo i da tu škare i sukno drži naša ministrica. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovana kolegica Ines Strenja. Izvolite. **Strenja, Ines (Nezavisni)** Zahvaljujem. Obzirom da sam učestvovala u dva opoziva i znam što je pripremat se mogu vam reći da ste bila jako dobra, jasna i vidi se da da dobro poznajete ovu materiju. Nadovezat ću se na ono što ste vi govorili, a pročitat ću jedan tekst. Jer očito da oni nisu čuli onih 40.000 ljudi koji su jasno rekli, ne samo govorili o povišici, nego jasno rekli da ova reforma nije dobro osmišljena, način na koji se provodi nije dobar i posebno se osvrnuli na netransparentnost utrošenog novca. A onda ću vam pročitat, tema o sredstvima koja su pojedinci dobili za sudjelovanje u eksperimentalnom programu „Škola za život“ jest tema o kojoj zaista nemam dovoljno informacija, kaže jedan, niti znam tko od stručnjaka sudjeluje, niti koliko je i za što dobilo ili će dobiti, ono što vam mogu reći iz svog ministarskog iskustva je da je najbolji način da prekinete glasine o navodnim isplatama 150.000 kuna i više pojedincima koji sudjeluju u različitim aktivnostima u „Školi za život“

Da, znam kolegice Strenja da je to rekao gospodin Fuchs, ali gospodin Fuchs nije samo bivši ministar, on je sada posebni savjetnik premijera za obrazovanje i koordinator ekspertne radne skupine, a ekspertna radna skupina vam je ona skupina na čelu koje je svojevremeno bio Jokić koja je ključna, krovna za nadgledanje smjernice i provođenje cjelovite Kurikularne reforme. I da, pisalo je i očekujem da se to ovdje opovrgne da su neki odabrani netransparentno učitelji i nastavnici dobili za jedan priručnik, recimo jedna nastavnica 205.175,63 kuna za jedan priručnik. Gospodin Ljevak, dugogodišnji nakladnik kaže da je tržišna cijena priručnika, inače iznosi od 5 do 20.000 kuna neto uključuje autorski honorar, uređivanje, lekturu, korekturu, grafičko oblikovanje, tisak, digitalnu podršku. Ne znam što se ovdje događa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Ivan Lovrinović. Izvolite. Imam pitanje za kolegu Bernardića. Prije toga da izrazim ispred stranke Promijenimo Hrvatske podršku ovoj inicijativi za smjenom, ali želim nešto reći da mi je jako žao da je upravo SDP godinama držao držao sa sobom jednu stranku HNS koja je klijentelistička i da nije to vukao mi bi sad bili doma i ne bi uopće o ovome raspravljali. No, konkretno pitanje kolega Bernardić. Smatrate li da jedna klijentelistička stranka putem ovako snažnog PR-a može se transformirati u prosvjetiteljsku stranku pod blagoslovom premijera Plenkovića? A mi znamo o kakvoj je stranci riječ. Da li vi mislite a je to moguće, koji je smisao ovako snažnog PR-a koji plaća se iz proračuna da se sad želi znači HNS pred očima javnosti prikazati jednom prosvjetiteljskom strankom, a mi znamo da oni vode ključne firme JANAF, HEP, Ministarstvo zaštite okoliša, pa to je čudo jedno. Dakle, evo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Lovrinović. Samo da vas podsjetim vi ste replicirali poštovanoj kolegici Sabini Glasovac. Izvolite kolegice Glasovac, odgovor. Kolegice Glasovac jel želite odgovoriti? Izvolite. Kolega Lovrinoviću, iskreno ne mislim ništa, o HNS-u će sve reći njihovi birači, a o ministrici je dosta toga već rečeno 25. studenog na Trgu bana J.Jelačića, od učitelja i nastavnika nego i svih onih koji ih podržavaju, solidariziraju se s njima. Ne samo u namjeri da im se poboljšaju uvjeti rada, nego i u namjeri u tome da Vlada RH i ministarstvo ima bolji odnos prema obrazovnom sustavu i da počne pravednije raspoređivati društveno i državno, državno bogatstvo, a ne kako je to činila do sada. Znači oni koji kreiraju budućnost trebaju biti više na listi prioriteta. To je ono kako sam ja shvatila između ostalog i poruke s Trga bana Jelačića iz studenog. Zahvaljujem. Očitovanje Vlade, poštovani predsjednik Hrvatske vlade gospodin Andrej Plenković. Izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo, zastupnice i zastupnici, kao što smo i u našem pismenom očitovanju kazali, Vlada je odbila navode iz prijedloga za pokretanje pitanje povjerenja ministrici Divjak istaknuvši kako nema osnove za izglasavanje nepovjerenja. Kada se i iz ove rasprave, a i iz vašega podneska nastoji rezimirati o čemu je u biti riječ, riječ je o dvije teme. Jedna je reforma obrazovanja, a druga je pitanje štrajka kojeg smo imali prije nekoliko tjedana, odnosno sad već više od mjesec mjesec i pol dana. Što se tiče reforme obrazovanja kazao bih kako je to jedna od onih ključnih strukturnih reformi za hrvatsko društvo, za sve sazive Hrvatskog sabora pa i Vlade i na tom procesu ćemo ustrajati. Dapače, riječ je o strukturnoj reformi resora koji je mnogo godina bio i zanemarivan, a ocjene koje smo dobili u ovim izvješćima Europske komisije na koje se ovi predlagatelji nerijetko pozivaju su pozitivne o reformi obrazovanja. Treba i to kazati. Što se tiče stava ove Vlade oko strateškog iskoraka u obrazovanju on je jedinstven, bez obzira tko je od aktera u parlamentarnoj većini. Zašto? Zato što moramo napraviti iskorak i kako bismo povezali naš obrazovni sustav sa praktički tržištem rada u budućnosti, to je jednadžba koju moramo riješiti za dobrobit naše djece, naše konkurentnosti i našeg pozicioniranja i u RH i u svijetu. Što se tiče konkretnih podataka, jedan koji je dosta bitan, u 4.g. mandata naše Vlade proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja povećan je sa 13,8 milijardi na 18,6 milijardi kuna, ako se negdje prioriteti reflektiraju, reflektiraju se vjerojatno u izdvajanjima, ovo je povećanje od 35% proračuna, iskorak bez presedana u bilo kojoj Vladi RH. Reforma školstva, što je bit ove reforme? Bit ove reforme je napraviti ne od te reforme političko pitanje nego težiti ka političkom konsenzusu, pa možemo slobodno reći i svjetonazorski i različitih aktera u parlamentarnoj većini i nastojeći postići konsenzus. Ako postoji jedan element koji je dodana vrijednost ovoga procesa onda je bez ikakve dileme usvajanje konsensualno 40 novih kurikuluma, 40 kurikuluma koji su uvažili i pomirili različite pristupe i mišljenja i stručnjaka, ali i političke pristupe, izrazito važno, to je bitna razlika ovih kurikuluma u odnosu na onu situaciju koju smo imali 2016.g. na proljeće, što je smisao u onim dijelovima obrazovanja koji imaju entitetski karakter, o tome sam često govorio, važno je da kod naših učenika na vrijeme, kroz obrazovni sustav, što bolje, što kvalitetnije damo mogućnost da steknu znanja o našoj povijesti i našoj kulturi, našem jeziku, našem identitetu, našim tradicijama i našim vrijednostima, a da istodobno kroz obrazovni sustav steknu široka opća i posebna znanja koja će njima biti korisna u životu, to je smisao ove reforme i tom metodologijom koja je nova, koja se bazira na kompentencijama za cjeloživotno učenje, na povećanju i funkcionalne pismenosti i povezanosti obrazovanja sa interesima i potrebama i mogućnostima učenika i u konačnici, kao što sam rekao, društva i gospodarstva. Da ne nabrajam brojne zakone koje smo donijeli, od Zakona o odgoju i obrazovanju i njegove izmjene, Zakona o strukovnom obrazovanju, Zakona o obrtu koji je također povezan 25 strukovnih škola, Regionalni centri kompetentnosti izdvojili velika sredstva, nedavno 4 ugovora vrijedna 105 milijuna kuna, sve su to napori koji jačaju naš obrazovni sustav. U mandatu naše Vlade nikad veća izdvajanja i za hrvatsku znanost, sve je to jako važno + naglasak na STEM područjima koja su izrazito bitna, ali ne zanemarujući društvene discipline, to je okvir u kojem radimo. Kada je riječ o pitanju štrajka o kojem je bilo puno riječi, dakle da tu stvari svedemo i ogolimo ih do kraja. Što je na kraju ostvareno? Na kraju smo došli upravo do onoga što smo mi kao Vlada sindikatima predložili odmah, dakle ja sam sa ove sabornice podnoseći Izvješće o stanju u RH kazao da ćemo nastaviti našu konzistentnu politiku povećanja plaća kroz dodatke temeljnom kolektivnom ugovoru, ova Vlada ima trek rekord, a to je da smo povećali plaću do sada ukupno gledajući sa ovim modalitetom 2+2 za javne i za državne službenike, a na njih se ovo odnosi, svi su na to pristali i potpisali, za 18,3%, nema niti jedne komparativne situacije da su plaće državnom i javnom sektoru narasle za 18,3% u mandatu jedne Vlade. Povrh toga od 18,3% prema svima, dogovorom sa sindikatima u domeni obrazovanja došli smo do formule da će njima povećanje u listopadu ove godine biti 23,5%, dakle neko ko je imao plaću x u listopadu 2016. na kraju mandata ove Vlade njegova plaća će biti 23,5% veća, to je ogromno povećanje i to je, pa ako hoćete i zajedničko postignuće i Vlade i sindikata, o tome moramo vodit računa, dakle nema razloga za nezadovoljstvo, prosvjedovati protiv Vlade koja povećava plaće, to govorim zato što ova inicijativa dolazi od stranke koja kad je bila na vlasti nije povećala plaće, dapače 2013. je smanjivala, smanjivala, dakle vrlo je važno da i javnost, a i naravno, članice i članovi sindikata imaju to na umu, dakle imate Vladu koja vam konzistentno povećava plaće u odnosu na onu koja je smanjivala, al apsurdno štrajkate. Što je formula? Gdje je bio prijepor? Da li koeficijent ili dodatak na granski kolektivi ugovor? Pravnička vrlo jednostavna logika koja nas je vodila u svemu ovome radi sigurnosti druge strane u pregovorima, a to su sindikati, mi smo stalno tvrdili korisnije je, bolje, učinkovitije da se to povećanje regulira dvostranim sporazumom koji obvezuje i jednu i drugu stranu i ne može se jednostrano mijenjati, više puta smo to nastojali objasniti i čak na kraju kad smo se dogovorili eto zbog te psihoze o koeficijentima, donijeli smo povećanje koeficijentova koje samo, da budem vrlo plastičan, u slučaju neke ekonomske krize Vlada kao što se činilo, jednostranim aktom mijenja koeficijente bez da se konzultira sa socijalnim partnerima, viša sila, mijenjamo koeficijent, plaća se smanjuje, dakle nejasno je bilo svo ovo vrijeme zašto stvarati psihozu, prosvjede, koeficijent ili ne, hoćemo preživjeti ili nećemo, riječ je o iznosu koji je bitan, no i to smo apsolvirali, to je sada iza nas za razliku od nas i ovaj slučaj sa sindikatima kao i onaj koji je bio na drugoj temi koju smo imali u proljeće kako se koji izbori približavaju tako se mobiliziraju ničim izazvani eto baš slučajno svi da najedanput budu prosvjedi 2013. je bila zanimljiva godina za vas iz SDP-a, vi ste tada donijeli zakon kojim ste uveli odlazak u mirovinu do 67. godine, do 67. ste uveli vi, čak vam je kolega iz HSU-a tad bio zamjenik ministra rada, znači do 67. ste uveli vi. Ovdje ste smanjivali plaće profesorima, a sada ste u protekloj godini dva puta podržavali prosvjede kao da ste pali s Marsa i da o tome ništa ne znate. To javnost naravno ne zna, to se slabo prenosi, to se izgubi u masi šumova, to se nastoji prekriti smiješnim okvirima i floskulama o šepurenju ili o ne znam čemu, ali to je istina. Istina na kraju ostane. Neki kroničar kao što prati bauk iz Maloga mista to bi sigurno zabilježio, on bi to zabilježio, on zna da je to tako i on zna u čemu je bit ove vježbe i o čemu se radi. Stoga, vodeći računa o tome da je reforma pozitivna i da stvari idu bolje nego prije, da smo ostvarili konsenzus različitih svjetonazorskih aktera, da smo povećali plaće, da smo izdvojili veća sredstva, da ćemo nastaviti približavati naše mlade budućem tržištu rada trebamo nastaviti posao koji radimo. Hvala vam. očitovanja ministrica Blaženka Divjak. Izvolite. **Divjak, Blaženka** Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Jedino što je suvislo u ovom prijedlogu za opoziv je prva točka, a ona kaže da sam ja za ministricu imenovana voljom i ovoga Sabora prije dvije i pol godine i da je moj prioritet bila onda i sada kurikularna reforma. Istina, HNS je otvorio prostor da ne stranački tim dođe u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a jednako tako je otvorio prostor da mi u sklopu nacionalnog plana reformi Vlade dobijemo sve ono što je potrebno kako bismo sada s ponosom mogli kazati da je kurikularna reforma u svim školama u RH. Pri tome smo se stvarno rukovodili politikom kontinuiteta. Nismo rekli kao neki ranije sve ono što je prije nas ništa ne valja, nego smo uzeli ono što je bilo pripremljeno, također smo uzeli u obzir sve ono što je možda bilo i poluproizvod i to mi znamo, ali smo jednako tako nastavili unapređivati cijeli proces i radili kako bismo sada mogli dobiti ova izvrsna izvješća Europske komisije. A što smo zategli? Zatekli smo strategiju, to je dobra podloga, zatekli smo i puno polugotovih kurikularnih dokumenata i to je dobra podloga, ali to je samo hrpa papira ako ne postoji sve ono drugo što je potrebno da se reforma provede, zatekli smo i puno ideoloških pitanja i prijepora. I sada kada smo kod cjelovitosti, to možemo na različite gledati, ali ja ću reći da vi niste u četiri godine uspjeli čak niti izmijeniti zakon koji bi vam omogućio da kurikularnu reformu dovedete u škole. A spomenut ću da je posljednja izmjena tog zakona bila u u prosincu 2014. godine i niste se sjetili iako je strategija već bila donesena da podlogu stavite u zakon. Toliko o cjelovitosti. Jednako tako niti kune u projektnome smislu niste stavili stavili u europske fondove i jeli to cjelovito, jeli to onda cjelovito? O edukacijama učitelja i nastavaka uopće ne treba niti govoriti jer to nije bilo ni započeto. mi smo svejedno uzeli u obzir i to tako treba politikom kontinuiteta sve što bilo pripremljeno i nastavili raditi na tome. Gdje smo sada? Pa imamo tri izvješća, pozitivna izvješća Europske komisije. Ja sam čula neke od vaših eminentnih članova da kažu da to nije relevantno, a istovremeno iz tog istog izvješća ste baš danas u sabornici uzimali ono što vama odgovara, a ovdje su se valjda zabunili, ono gdje vam odgovara se nisu zabunili, dakle to vama nije relevantno. A tamo se našu reformu naziva ambicioznom i rađena je prema planu. Treba to pročitati. I to je dobra referenca, a ne rekla kazala i izvadci iz različitih novina, tako se referencira. Jednako tako bi se mogli referencirati na roditelje, 7.500 roditelja, 90% svih roditelja djece koji su sudjelovali u eksperimentalnom programu preko 80% njih je kazalo sretan sam zadovoljan sam što je moje dijete u eksperimentalnom programu. Vezano uz status zaposlenih u obrazovanju, plaća će porasti 25% u tri godine. Da, istina je ja sam digla ruku za proračun i stvarno sam radila na tome da ne samo da se podigne plaća učiteljima i nastavnicima nego i drugi materijalni uvjeti. A ovdje sjede naravno ljudi koji su digli ruke da se plaća učiteljima i nastavnicima u njihovom mandatu smanji, to treba isto uzeti u obzir. Također smo uveli po prvi puta nagrađivanje najboljih, 510 najboljih učitelja, nastavnika, ravnatelja prošle godine je bilo nagrađeno, bit će i ove godine. Novi suvremeni uvjeti napredovanja, status službene osobe, administrativno rasterećenje. I ono što ipak treba uzeti u obzir kada govorite o tome štrajku došlo se do kvalitetnog kompromisa, a štrajk prema riječima sindikalnih predstavnika je zapravo bio rezultat zaostajanja plaća kroz dugi niz godina, a posebno u periodu od 2012. do 2014. Prema tome, treba se pitati ko je digao ruke za to da uvjeti rada u školama budu bolji, da plaće budu bolje, da materijalni status bude bolji, a tko je radio cijelo vrijeme suprotno, a sad naravno pametuje u tome dijelu. Evo, hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanoj ministrici. Imamo replike na izlaganje predsjednika Vlade RH, prvi se za repliku javio poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite. Poštovani g. Plenkoviću, moram priznat da mi je žao i razumijem vas, pa skoro svaki mjesec morate branit nekog od ministara, vaša početna postava, nema već pola ministara, dakle dali su ostavku itd., pa vidite, ovdje je riječ o tome da je u sustavu obrazovanja oko 70 000 učitelja, nastavnika, profesora, pa nisu oni mjesec dana štrajkali bez veze, znači nije samo riječ o plaći, vi ste napravili neku povišicu i to je u redu i to je, dobro ste napravili. Međutim gledajte, ali oni su poniženi, to nije, ni to nije dovoljno, vidite njima smeta što nisu cijenjeni, nisu više sigurni u učionici, njima smeta i oni vide da ste vi prepustili prevažan segment obrazovanja jednoj stranci koja to ne zna raditi, pazite, pa ne može se preko noći klijantelistička stranka pretvoriti u prosvjetiteljsku. Zašto ste to premijeru dopustili? To je prevažno. Jesu li vas ucijenili? Napravite tu nešta, ne smije jer ako tu promašimo najviše smo …/Upadica: Zahvaljujem/…najgore smo promašili za budućnost. Hvala lijepa zastupniče Lovrinović, ja sam razumio da ste vi možda nas malo i podržali, vi ste rekli da je dobro da smo mi tu nešto napravili, a to nešto je da su plaće veće u mandatu naše Vlade za ljude iz obrazovanja, obrazovanja, dakle i vašeg resora, vaše specijalnosti, veće za 23,5%, ja mislim da to nije tako loše, to nije tako loše podić plaće 23,5%, a opće ne govorim o eventualnim povećanjima plaća zbog efekata različitih valova poreznih reformi, možda to i nije tako loše, dapače, možda je to dobro. Što se tiče ukupnog statusa, respekta, digniteta učitelja, nastavnika, profesora, što se tiče Vlade, on je maksimalan, maksimalan s punim poštovanjem, zato i kreiramo te veće uvjete. Što se tiče sigurnosti, apsolutno, zadaća ministrici Divjak da učini sve da eliminiramo bilo kakve neugodne situacije koje naši nastavnici i profesori mogu imat, a nažalost ih ima,

vi ste čovjek koji je obišao cijeli svijet, diplomata ste, pa možete li mi reći od Galapagosa preko Kine, Amerike, navedite mi jednu svjetsku državu gdje je reformu obrazovanja uspješno provela politička stranka koja ima 1% i politička stranka koja je prevarila birače iz jednoga tabora koji je glasao sasvim suprotno i koji su postala apsolutno, nisu relevantni. Međutim, ja znam da ovo ovdje nema nikakva reforma, ovo je tabletizacija RH tj. škole, a vama ću postaviti jedno jednostavno pitanje na kraju tj. vama i ministrici, recite hrvatskoj javnosti ministrice i vi premijeru gdje točno i na kojoj stranici vas Europska komisija hvali jel vidim da je za piar puno potrošila ministrica para, ja ću vam dati, nisam najbolji s engleskim, al sam stručnjake pitao da mi kažu gdje se to nalazi, pa ću vam dati …/Upadica: Zahvaljujem/…pa …/Govornik se ne razumije/…ako nađete ćete nam pokazati i prevesti. Hvala lijepo.

Zahvaljujem, slijedeća replika poštovani kolega Slaven Dobrović, izvolite. **Dobrović, Slaven znanost i istraživanje je najbolji motor za pokretanje društva, razvoja, za generiranje rasta, to znamo svi i to ste vi također prihvatili i praktično stavili u provedbu jer ste imenovali posebno stručno povjerenstvo još početkom 2017. za provedbu strategije obrazovanja znanosti i razvoja, kasnije krajem godine ste se stavili i na čelo tog povjerenstva jer ste to očito držali važnom i to je dobra stvar. Međutim, nakon svibnja 2018. kada se zadnje što sam ja uspio čuti o akcijskom planu za provedbu te strategije nismo više mogli čuti ništa, zanima me kako to da je nestala ta opredijeljenost za jedan strateški pristup ovom vrlo važnom sektoru? Zahvaljujem. Odgovor predsjednik Vlade, izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Mogu sada, mogu malo, evo hvala, poštovani zastupniče Dobrović, vidim da se vi sjećate i rada posebnog stručnog povjerenstva, sjećate se strategije iz 2014. i Sabora, sjećate se i akcijskoga plana koji je usuglašen od strane članova povjerenstva u cijelosti, dorađen, verificiran i ministarstvo ga je pripremilo. Element koji je inače problematičan u cijeloj strategiji, a to će se sjetit ovi koji su bili u Vladi u to vrijeme je da nam je najtanji aspekt te strategije koju je ovaj visoki dom usvojio, njene financijske implikacije, financijske implikacije koje se doslovno broje u milijardama, u milijardama i ako ima jedna slaba točka u tako velikoj obimnoj strategiji onda je to taj element. Sličnu sudbinu kada gledate procjenu financijskog učinka u tehničkom pogledu s kuta Ministarstva financija je upravo isti taj element, zato akcijski plan postoji, a nedorečenost i oko troškova sprječavaju da se i formalno usvoji. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Arsen Bauk. Da je, prije nekoliko aktualaca mi smo predsjednika Vlade pitali zašto ste smijenili ovog ministra, zašto ste smijenili jednog po jednog i vi ste nam pola sata u kumulativi, niste htjeli objasniti zašto ste ih smijenili, a sada ste nam 10 minuta objašnjavali zašto nećete smijeniti ministricu Divjak. Da je bilo koji član HDZ-a u Vladi izjavio da je sustav u potpunoj blokadi kao rezultat igre moći sindikata i premijera, a da je svoje ostale kolege nazvao nezrelim osobama letio bi iz Vlade odmah, a iz HDZ-a možda. Sedam ministara ste smijenili, niste nam objasnili zašto, sedam svojih članova ste izbacili zbog pisanja u Whatsapp grupi, a ministricu iz HNS-a niste smijenili jer ne možete. Dakle, to je igra nemoći vaše, ne možete smijeniti njih jer ne bi bila Vlada. Prema tome, ostaje samo kad idemo na naše susjedne otoke na Vis da onaj grafit samo napišete „svoje mijenjamo, tuđe ne smijemo“. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor predsjednik Vlade, izvolite. Ja vidim da je zastupnik Bauk sav u brojevima, da sve računa, sve broji i sve pamti. Ono što je u ovom trenutku bitno i meni je drago ste vi kao SDP pokrenuli ovu inicijativu protiv članice Vlade koja je tu u kvoti HNS. On će imati jedan dobar politički efekt. On će zbližiti HNS sa HDZ-om. Jel to vama bilo u interesu? Pa ja vidim da vi podržavate ovu koaliciju. E, jel tako to je dobro, to je jedan efekt i ja baš razmišljam kako da nađemo neki kut da pariramo ovoj kreativnosti sa brojevima i sa sloganima i vidim da ste zapljeskali da sam vam našao pravu mjeru. Hvala vam. Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. potpredsjedniče riskirat ću da dobije opomenu, ali ne mogu se suzdržat. Gospodine premijeru znate kako članovi HDZ-a počinju svoj dan „Dragi bože sa nebesa riješi nas HNS-a“. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Bauk. Zbog korektnosti sam vam dao riječ i sad vam isto zbog korektnosti dajem temeljem Članka 239. opomenu. Slijedeća replika poštovani kolega Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine Plenković evo, kolega Bulj me preduhitrio ja bih isto volio da nam nađete u tom izvješću točno gdje se to tako strašno hvali ova reforma. Jer koliko znam jako dobro baratate engleskim i francuskim na kojem se pišu originali, ja nisam našao nikakve velike laude toj reformi osim da je ambiciozna. Jedino to se i kaže. E sad, „Škola za život“ rekli ste da je reforma, to nije reforma, pogotovo ne strukturna. To je eksperiment, a koliko cijenite učitelje mislim da vam dovoljno pokazuje podatak jedne profesorice hrvatskog jezika koja je provodila eksperimentalno „Školu za život“ u jednoj od slavonskih županija, jedna od tri u svojoj županiji, 6 mjeseci je radila, a znate li koliku je naknadu dobila za to, 129 kuna i 28 lipa. Hoćete još jedanput slovima stodvadestidevet kuna i dvadesetiosam lipa, e toliko se cijene učitelji i zato su štrajkali. Odnosno to me podsjeća na neke kvalifikacije također izrečene ovdje, pošto kolo mozga. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor predsjednik Vlade, izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Pa evo budući da vidim ni vi, a ni zastupnik Bulj niste bili u stanju pronaći kako komisija gleda na napredak u procesu obrazovne reforme, to vam je u onom istom čuvenom izvješću na koje se pozivate na onu jednu rečenicu koja govori o tome kako treba suzbijati korupciju na lokalnoj razini i u društveno većinskom državnom vlasništvu. To je to isto izvješće, samo bi bilo dobro da ga netko pročita. Jer kao što niste čitali ni ono, nego su vam izvukli drugi analitičari pa ste vidli članak u novinama, pa ste onda krenuli to u okvirima vašima prepričavat, tako niste čitali ni ovo. Pogledajte izvješće, imate posebno izvješće o obrazovanju i čak što je najvažnije ne treba prevoditelj. Zastupniče Bulj ima i na hrvatskom, mi smo članica, službeni jezik, evo lijepo dokument na hrvatskom bez problema, a u preglednoj tablici vam se točno izdvaja kako smo na dobrom tragu sa reformama u sustavu obrazovanja. Dokumentirano, objavljeno na internetu, svima dostupno, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Anđelko Stričak. Izvolite. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Poštovani premijeru u očitovanju Vlade naveli ste da je povećano ulaganje u opremanje škole i to za 438 puta na 2013. godinu, ali bez obzira na ta povećanja daleko bitniji su centri kompetencija. Na području Varaždinske županije gradit će se dva. U sklopu medicinske škole i u sklopu poljoprivredne škole u Vinici. Već su potpisani odnosno dobivene odluke za financiranje infrastrukturnih radova u iznosu od 30 milijuna kuna za svaku školu, a još se predviđa po 50 miliona kuna za programske komponente. To znači da samo po ovom jednom projektu na područje Varaždinske županije dolazi 160 milijuna kuna.

sa velikim veseljem odlazim u općinu Vinica i drago mi je da ste pohvalili ova ulaganja i centri poput kompetencije koji se upravo tamo rade, možda to nije toliko mrsko ni potpredsjedniku Vlade, ali ja znam da je naročito drago načelniku općine, pa ga ja vas molim pozdravite. **Brkić, Milijan

Hvala lijepo. Ja još nisam dobio točan odgovor niti od svih stručnjaka koji se bave s ovim nisam vidio da je iti jedan rekao da se ovdje nalazi pohvala jel ministrice možete li reći koliko PR vaš košta, a vidim da su to članci da se vas hvali, a u biti reforme su to je pilot, radi se o pilot projektu gdje se konstatira da su pripreme u tijeku nekih reformi i to je to, to je to, ambicioznih reformi koje ste vi najavili. Nikakva pohvala nema, ja to premijeru govorim koji nisam najbolje sa stranim jezikima, vi govorite pet, šest jezika ali ste prisiljeni, pa nemojte braniti ministricu, znate šta vam je radila. Branite je jel morate, morate jel vas nema, na karti vas nema, vas nema na karti, znači političkoj morate je štiti. Nemate hrabrosti, di vam je junaštvo razrješenje?

Hvala vam. Gospodine zastupniče, iako je teško odgovoriti na ono što ste vi sada na kraju rekli ja ću se samo referencirati na ovaj prvi dio. Dakle, naravno da u pregledu obrazovanja i osposobljavanja na hrvatskom je jeziku za 2019. godinu odmah u glavnim prednostima znači za 2019. godinu piše da je tijelu projekt kurikularne reforme i ambiciozne pripreme za njezinu potpunu provedbu kao što se i provode reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, To je jako važno, kao što i dalje u nastavku se posebni osvrt stavlja na to koliko se stavio naglasak na samu pripremu. Ako to usporedimo s time što ste vi i MOST stavili u svoj program rada onda je to vrlo zanimljivo zato jer u vašem programu rada piše doslovno, zaustaviti, pokrenuti proces trenutačne kurikularne reforme, znači to je program rada na kojem ste vi radili, da mi je drago da ste se sada predomislili. Poštovana ministrice. To što je pisalo naravno jer je bilo apsolutno neprihvatljivo da se frontalno krene u reformu jer je potrebno proći taj pilot projekt i početak, a nakon toga ići u frontalnu pripremu što se tada namjeravalo. Ali vi ne znate iščitati taj dokument jel tad niste bili u Vladi i niste bili upoznati, ali oni s kojima sjedite da. Ono što me zanima 17.9. donijeta vam je peticija učitelja koji vas mole da se prestane sa anonimnim prijavama. 8.123 učitelja su to to popisali i traže da se izmijeni Zakon o prosvjetnoj inspekciji. Do danas ih niste primili, vaši pomoćnici, dopomoćnici, šefovi kabineta ali niste ih primili vi. Oni zaslužuju da napokon s njima razgovarate jer je dosta anonimnih prijava. Dakle time ste ponizili profesore jer dovodite ih u situaciju presumpcije krivnje, oni kažu da treba prijaviti, treba prijaviti imenom i iza toga stajati. Postoje samo iznimke kada se radi o korupciji kada to treba biti anonimno, sve ostalo radi digniteta učitelja prijava mora ići sa imenom i oni to od vas traže. Vi ste trebali njih primiti na razgovor i pod hitno izmijeniti mogućnost anonimnih prijava. To vam je bila jedna od velikih primjedbi tokom onih 40.000 glasova koji su tražili promjene i pravilan pristup nastavnicima u Hrvatskoj. **Brkić, Milijan (HDZ)** Kolegice Strenja, zaista ja bih vas lijepo molio da pripazite, već ste jednom pretjerali i zamolio sam vas i vi opet. Ali dobro, dama ste pa onda nećemo. Izvolite ministrice. **Divjak, Blaženka** Poštovana gospođo zastupnice. Ja stvarno moram priznati da ne razumijem i ni sada niti onda ne bih razumjela zašto bi neko pristao biti dio procesa koji zaustavlja obrazovnu reformu. Dakle tu smo na čisto. A u čijim i u ime čijih interesa se radi, o tome također možemo razgovarati. Ja vam mogu citirati vašeg zastupnika koji je kada je bila rasprava o udžbenicima, Zakonu o udžbenicima doslovno prepisao i čitao pamflet jedne velike nakladničke kuće, pamflet jedne velike nakladničke kuće, toliko o interesima tko brani čije interese. A sada naravno anonimne prijave jasno da razgovaramo o tome i sindikati su članovi povjerenstva koje radi na izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujem. Poštovana kolegice Strenja ja vas lijepo molim nemojte upadati u riječ. Imamo povredu Poslovnika, izvolite kolega Sladoljev.

koja je sama rekla kada su je novinari pitali da li ima protiv toga da jedan zastupnik iznosi nešto u saborskoj raspravi rekla je da nema ništa protiv. Dakle ona je sama to rekla

a ne zloupotrebljavati institut povrede Poslovnika jer nigdje u povredi Poslovnika na članku na koji se vi pozivate ne navodi se da netko govori neistinu, odnosno kako ste vi nazvali laž. Dakle, ja vas molim da ne koristite više institut povrede Poslovnika, ne zloupotrebljavajte. Prelazimo na sljedeću repliku, poštovani kolega Anđelko Stričak. Izvolite. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Hvala. Ministrice, dolazite iz Varaždinske županije i poznato vam je da uoči svakih županijskih izbora postoje dvije poznanice, a to je simbol županije, grb i zastava i tko će biti pročelnik za prosvjetu, kulturu i šport, a to je od 90-ih g. Miroslav Huđek. I upravo zbog tog jednog kontinuiteta, Varaždinska županija je po obrazovanju pri samom vrhu. Naime, 94% učenika pohađa jednosmjensku nastavu. 60% osnovnih škola ima organiziran produženi boravak. Prijevoz srednjoškolaca pokrenut je 2005., prehrana je organizirana za sve učenike koji imaju lošiji gospodarski status. Stipendiraju se svi studenti i učenici prema socijalnom kriteriju. Programi energetske obnove pokrenuti su još 2004. g., znači ponekad je dobro imati i inicijativu na terenu, a to primjer Varaždinske županije, odnosno vječitog pročelnika Huđeka najbolje pokazuje. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor, ministrica Divjak, izvolite. Zahvaljujem vam na ovom poticaju za daljnju raspravu jer istina je da bez politike kontinuiteta, pogotovo kada se govori o važnim resorima i važnim promjenama, a to sigurno promjene u promjene u obrazovanju i reforme u obrazovanju jesu, bez kontinuiteta ne možemo ništa učiniti i sada umjesto da razgovaramo kako ćemo zajedno raditi da našoj djeci, našim učenicima, studentima osiguramo bolju budućnost, mi zapravo se bavimo sitnim podmetanjima. A da se najbolje radi tako da se ulaže u obrazovanje, a to ste i vi na svom primjeru naveli, ja ću samo slikovito kazati da je u državnom proračunu 2015. g. za lektire za cijelu Hrvatsku bilo 200 tisuća kuna, a 2019. samo u državnom proračunu 5 milijuna 200 tisuća i plus iz EU fondova što čini 42 milijuna kuna. Zahvaljujem. Sljedeća replika poštovana kolegica Snježana Sabolek, izvolite. **Sabolek, Snježana (Živi zid)** Hvala g. potpredsjedniče HS-a. Gđo. ministrice, vidim, vrlo ste veseli, čitavo vrijeme imate vrlo širok osmijeh, no dobro. Kako komentirate činjenicu da se Sveučilište u Zagrebu očito ne poštuje zakone RH, a ni vas kao ministricu? Kako je moguće da su Hrvatski studiji upisani u sudski registar kao fakultet, a prethodno od Ministarstva znanosti i obrazovanja nisu ishodili rješenje o suglasnosti osnivačkog akta fakulteta sa zakonom, a što je preduvjet zakonitog upisa u sudski registar? Što kanite poduzeti po ovom pitanju, ako naravno, nekim slučajem ostanete ministrica, a obzirom na okolnost da bi se u ovom slučaju moglo raditi i o određenim kaznenim djelima? Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor, ministrica Divjak, izvolite. **Divjak, Blaženka** Hvala vam na pitanju. Ja kao i svim ovim slučajevima do sada koje smo razmatrali, inzistiram na tome da se s jedne strane poštujemo autonomiju sveučilišta, ona je Ustavom zagarantirana, međutim, uz odgovornost i uz poštivanje zakona. Tako da i u ovom slučaju, ja sam tražila i žalili smo se preko Županijskog državnog odvjetništva, na taj upis i tražit ću, naravno da se cijela procedura provede u skladu sa zakonom, kao i u svim prethodnim slučajevima. Tu naravno, računam i na Sveučilište u Zagrebu, posebno na Senat i na rektora, da se stvarno drže zakona i da poštuju proceduru. Evo, hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Sljedeća replika, poštovani kolega Joško Klisović, izvolite. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovana gđo. ministrice. Preuzeli ste najvažniji resor za budućnost Hrvatske i vjerujem da ste ga preuzeli u dobroj vjeri. No niste dobili u dobroj vjeri podršku Vlade za svoj rad, pogotovo premijera, a i HNS vas je poslao u tu bitku vjerojatno sa figom u džepu, više misleći kako je dobro participirati u vlasti, imati javna poduzeća nego dat vam punu podršku u vašem radu. No ovdje se, pod navodnicima na optuženičkoj klupi zbog štrajka. Lijepo ste opisali svoju poziciju da ne možete ništa u toj borbi moći između premijera i sindikata, jasno aludirajući ustvari tko je odgovoran za tu cijelu situaciju. No, moje pitanje vama je zašto ste toliko dugo trpili takvu situaciju. Zašto jasnije niste rekli tko vam opstruira rad u Vladi i time dodatno dobili simpatije i oporbe i građana građana Hrvatske. Nama je jasno gdje leži odgovornost, prvenstveno odgovornost za sve ove neuspjehe koje mi ovdje navodimo leži na predsjedniku Vlade, koji vam nije dao punu potporu u vašem radu. Zahvaljujem. Odgovor, ministrica Divjak. Izvolite. **Divjak, Blaženka** Evo, hvala vam lijepa. Ja ipak nisam ovdje da bih dobila nečije simpatije. Ja sam ovdje isključivo zbog toga da provedemo ove nužne reforme i u obrazovanju i u znanosti. I bez obzira što vi sad govorili o HNS-u, HNS je zapravo otvorio prostor da se te reforme provedu, a Vlada je preko ulaganja zapravo omogućila da te reforme i idu jer bez ovih 4 milijarde kuna, kada govorimo zajedno i o kurikularnoj reformi općega obrazovanja i u strukovnome obrazovanju, ništa od ovoga ne ne bi bilo moguće, niti edukacije nastavnika, niti opremanje škola, niti 100 milijuna kuna koje smo samo prošle godine uložili u opremanje kabineta. Koliko se ulagalo u periodu

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana ministrice Divjak. Dakle, oni koji žele, ja bih rekla, dosta zločesto govoriti o nečemu što se zove Škola za život, onda kažu da se Škola za život pretvorila u tablete i lumen. Vrhunac štrajka učitelja odnosno nastavnika i profesora je bilo 25. studenog na Jelačić placu i najveći pljesak je tamo dobio jedan nastavnik koji je rekao „dolje lumen“. Tamo je bilo osim nastavničkog kadra naravno i dosta građana koji su bili uvijek zainteresirani za to. Mene zanima, kako vi cijenite da su nastavnici zaista najveći pljesak dali činjenici „dolje lumen“, da ukazuju da to nije dobro i kako ste se vi kao ministrica tada osjećali? Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovor, ministrica Divjak, izvolite. **Divjak, Blaženka** Hvala vam na pitanju. Iako ja bih očekivala ipak da ste se malo bolje informirali oko toga i oko edukacije. Edukacija za nastavnike i učitelje je trajala punih godinu dana prije uvođenja frontalnog uvođenja kurikularne reforme. Osim toga što je 40 000 učitelja, nastavnika i suradnika sudjelovalo u virtualnim edukacijama, virtualnim učionicama, još smo imali 5 grupa edukacija uživo. Samo u jednoj od njih koja je bila prije godinu dana, u siječnju i veljači, bilo je 1000 radionica diljem Hrvatske u kojima je sudjelovalo gotovo 30 000 nastavnika i tako 4 puta, o tome se treba informirati. A ako vi mislite da u današnje vrijeme, vrijeme IV. industrijske revolucije treba izbjegavati virtualne učionice i skupljanje znači, onda se bojim da i o tome morate malo više naučiti. Zahvaljujem. Gđo. ministrice, obzirom da je vaša stranka odnosno stranka koja vas je predložila u Vladu dala jedan oglas gdje ste vi naznačeni kao znanstvenica a ne kao političarka onda će ja sebe ubuduće u ovoj raspravi predstavljati kao matematičara sa Brača, a ne političara. A moje pitanje u tom smislu glasi da nam pokušate odgovoriti tko je pobijedio u igri moći premijera i sindikata? Hvala. Zahvaljujem. Odgovor, ministrica Divjak, izvolite. **Divjak, Blaženka** Pa ja mislim da je jednostavan odgovor, pobijedili su učitelji, nastavnici i zaposlenici škola jer povećanje njihovih plaća je gotovo za 1/4, gotovo za 1/4. Toliko povećanje plaća nije bilo, ja se ne sjećam kada a ja sam u obrazovanju od 90-te, znači radim kao profesorica prvo u srednjoj školi a nakon toga na fakultetu od 90-ih. Ne sjećam se da je ikada bilo prema tome, ja mislim da je jasno tko je pobijedio. …/Upadica da li ja moram odgovarati kad mi ovako dobacuje ili…? …/Upadica Brkić: Ne, ne, samo vi izvolite./… Ja mislim da u ovom trenutku kada pogledate tko je izgubio, 31 je potpisnik na ovom papiru za opoziv, pogledajte koliko vas je ovdje, odmah je jasno tko je izgubio. Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Poštovana ministrice, često danas spominjete 2012., 2015., gotovo u svakom vašem obraćanju a u svom uvodnom izlaganju, rekli ste da ljudi trebaju znati tko je tada dizao ruke za smanjenje plaća i tko nije radio ništa. Ja ću vam reći, kolega Batinić, g. Ivan Vrdoljak u Vladi, kao potpredsjednik Vlade, g. Štromar kao župan je davao podršku i potpredsjednik HNS-a a vaš posebni savjetnik vam može to objasniti, to vam je tad radio u SDP-u, znate, on vam točno zna tko je dizao ruku i zašto je dizao ruku, jer je bio kod nas na plaći, sad je na plaći kod vas pa nek vas savjetuje. A mene zanima od vas jedan konkretan odgovor, ne kao znanstvenice i profesorice nego kao političarke jer vi to jeste. Da li se i koliko imalo smatrate odgovornom kao ministrica što je vaš resor bio u blokadi 3 mj. i što ste na pola tog procesa štrajka rekli „ja se s vama više igrati neću, neću sudjelovati u sudaru moći sindikata i premijera“ jer kad ste imali onu izvanrednu presicu, ja sam tada kao i cijela hrvatska javnost očekivao da ćete podnesti ostavku na mjestu ministrice, e tada biste vi za mene bili znanstvenica

Vlade u ovom periodu kojeg ste vi spominjali. To je ministar Mornar koji je kazao ovako: „Problem je što da bismo uveli u informatiku nešto drugo treba izbacit a to je uvijek problem. Osim toga, nema dovoljno nastavnika informatike što znači da bi ih trebalo educirati i zaposliti i to se nije dogodilo. 25 g. smo se o tome pričalo i to se nije dogodilo. To smo bez velikih problema i unatoč svim kritika koje smo dobivali, uveli još prije 2 g., bez problema. I danas kada gledate izvješće o tome kakvo je stanje digitalnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje u Hrvatskoj, onda vidite mi smo tamo 13.-ti ali ono što radimo u obrazovanju ali ono što radimo u Zahvaljujem. U ime predlagatelja, poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče, nisam se mislila javiti međutim ovdje su izrečene neke tvrdnje koje naprosto moram odbaciti odnosno demantirati. Ne toliko zbog sebe nego zbog 130 stručnjaka koji su radili na Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije među kojima je i ministrica Divjak i negdje oko 500 učitelja i nastavnika koji su radili na kurikularnim dokumentima. Ajmo redom. U vašem izlaganju pa i u očitovanju Vlade u kom ste vjerovatno sudjelovali u kreiranju, tvrdite da ste naslijedili polugotovu hrpu kurikularnih dokumenata i da se u provođenju reformskih procesa nastave vodite principom kontinuiteta na račun da se razvoj temelji na usvojenoj strategiji i da se uzme u obzir svi pripremljeni materijali i kurikulumi, da se uvede unaprjeđenje na temelju javnih stručnih savjetovanja itd., itd. Pritom je važno, kako za svaku reformu je nužno osigurati analitičku podlogu za konkretne strukovne pravce te financijske zakonodavne preduvjete za provođenje reforme i tvrdite da to nije bilo osigurano. Ja vas moram u tome demantirati. Besramna je laž da nisu postojale analitičke podloge za konkretne strukturne razvojne pravce, one su i dalje prisutne na oblaku cjelovite Kurikularne reforme kojem mogu pristupiti dužnosnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na osnovu upravo tih analitičkih dokumenata izrađen je 62, 62 radne skupine izradile su svoje kurikularne dokumente. Neke od tih osoba su bile tada, a danas su vaši najbliži suradnici, konkretno Lidija Kralj, Vlado Prskalo, Helena Valenčić. Ovo što kažete da nisu bili dovršeni prijedlozi kurikularnih dokumenata to je sramota prema tim ljudima koji su na njima radili i besramna laž. Ne samo da su dokumenti bili dovršeni, nego je o njima provedena i stručna rasprava i javna rasprava, znači mi smo vodili dvije razine rasprave, stručnu i javnu, unutar koje je odgovoreno na sve primjedbe. Još 2016. godine provedena je stručna i javna rasprava i o okviru nacionalnog kurikuluma, sve navedeno i dalje dostupno na web stranici. Kad smo već kod toga na današnji dan ne postoji, nisu usvojeni slijedeći dokumenti. Od okvirnog nacionalnog kurikuluma, nacionalnog kurikuluma ranog i predškolskog odgoja obrazovanja, kurikuluma za osnovnoškolski odgoj obrazovanja, gimnazijsko, umjetničko itd.,, Jedini nacionalni kurikulum koji ste vi usvojili je nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje, a njegovo zapravo usvajanje označava da nije bilo nikakvog razloga, niti prepreke, ni zakonske ni druge da usvojite i sve druge. Znači ovu laž više nemojte molim vas plasirati vi za vi ljudi koji su s vama radili na strategiji od koje ste odstupili, a onda i vi za vi ljudi koji su marljivo godinama radili na kurikularnim dokumentima. Idemo dalje, kažete kao dvijetisuće i, kad ste vi došli da nije bio ni zakon, ni predviđena sredstva, ni novci, ni ništa. Pa ja vas molim da se obratite gospodinu Tihomiru Oreškoviću, znači vi ste došli '17., prije toga su vam, vas su bila dva ministra znači Barišić i Šuster, meni je žao što oni nisu ništa radili te prethodne dvije godine i tamo gdje smo mi stali. Znači mi u fazi u kojoj smo bili 2014. godine, izradili smo kurikularne dokumente, proveli smo stručne i javne rasprave, napravili smo zakon 2014. godine kako bismo učitelje i nastavnike mogli dovesti da rade na Kurikularnoj reformi. Radili smo operativne programe za, ušli smo u EU, operativne programe za perspektivu do 2020. godine. Naprosto da nije bilo tog zalaganja i tih operativnih programa mi danas ne bismo mogli koristiti određena sredstva, ok, nešto je se moralo raditi i u daljnjim fazama, ali naprosto nije istina da se ništa nije radilo. Kad smo planirali i proračun i radili nekakav nazovimo akcijski plan vodili smo računa da ono za što nemamo novca u proračunu ćemo pokriti iz fondova. Pristupili smo tome zaista savjesno i odgovorno, ni Barišića ministra, a ni Šustera da vam odgovore zašto oni sve to gdje smo mi, gdje smo mi stali nisu nastavili, al ne možete reći da ste vi nešto pokrenuli. Ne niste, niste, pokrenuli su stručnjaci kojima je politika otvorila prostor. To se besramno zaustavilo 2 godine, onda ste došli vi, odlučili ste, ponovno ću reći kao u shopping centru dio toga uzeti, dio odbaciti, unijeti nešto svoje, ali molim vas da budete tu krajnje, krajnje iskreni i da se ne laže. Zahvaljujem. Imamo replike. Poštovani kolega Saša Đujić. Izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Kolegice Glasovac, evo ministrica ne odgovara na pitanja, nego vješto izbjegava odgovore i tako skreće u neke druge stvari što ju uopće čovjek nije pitao i time u biti pokazuje da nije znanstvenica i profesorica nego je politikant. U biti ona je politikant jer ovoga, evo maloprije sam postavio konkretna pitanja ona je meni pričala nešto sasvim peto. Ali ja sam zadovoljan s time jer gledajte da se ministrica ne osjeća odgovornom za kolaps u svom sustavu koji je trajao 3 mjeseca onda bi ona ovdje rekla, da ja se ne osjećam odgovornom, a ne bi tu meni citirala Mornara i te neke stvari. Vidim da ju je gospodin Štromar dobro podučio za te politikantske igre i da ovoga možeš komotno postati dobar član HNS-a. Tako da, to je ona bit, ne odgovara i prodaje sitno politikantstvo. Evo, ja joj opet još jednom poručujem odavde nek pita kolege koji su sjedili u bivšoj SDP-ovoj vladi Vrdoljaka i kolegu Batinića …/Upadica: Zahvaljujem./… zašto su smanjivali plaće i zašto su tada plaće najviše zaostale? Neki im oni daju, joj odgovore na ta vječna pitanja. Pa kolega Đujić, ja možda ne bih nazvala gospođu ministricu politikanticom, ali to da se dosta ulaže u odnose s javnošću i u stvaranje ljepše slike o onome što se radi, a i o onome što se propustilo napraviti to sigurno da. Ono što je meni zapravo nepojmljivo, što nikad nismo vidjeli ni u jednom ministarstvu ili to i da recimo jedan prilog jedne televizije objavite na svojoj facebook službenoj stranici kao ministrice, ali da u tom prilogu izrežete one dijelove gdje su kritički tonovi o vašem projektu. To nisam nikada vidjela, to smo doživjeli na njezinoj facebook službenoj stranici. Da u „Nedjeljom u 2“ novinare, profesore, članove sindikata koji se usude nešto prigovoriti reformi prozove neznalicama, kaže im da ništa ne razumiju, da ne znaju čitati, to isto još nisam vidjela. Vidjela sam to da nama se u saboru kaže da ne razumijemo, niste dobro pročitali, ali da ljudima koji reformu žive, koji znaju procijeniti neke stvari se to govori to još nisam doživjela. dakle po meni je dakle glavna kritika što je ona bila zapravo cijelo vrijeme odcjepljenja od glavnih nosioca reforme, a to su učitelji i profesori. Dakle, ja ne znam da li ona ima ijednu osobu koja je trenutno prisutna u grupama facebook nastavnici.ogr i školska zbornica i da li ona zna šta se piše o toj reformi, trenutno je anketa u jednoj grupi školska zbornica di je 10 000 profesora i anketa vam ukratko glasi ovako, rad ministrice sa nedovoljnom ocjenom bi dakle ocijenilo 404 učitelja sa 2,90, sa tri 9, sa četiri 3 i odličan bi brojkama i slovima doslovno dva učitelja ocijenili. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor poštovana kolegice Glasova, izvolite. Poznato je meni to ovaj dragi kolega da zaista učitelji i nastavnici ne gledaju baš blagonaklono na ovakve intervencije preko koljena u sam sustav, al morate znati da isto tako postoji dio njih koji je jako dobro profitirao kroz ovu reformu, oni koji su pisali metodičke priručnike, oni su vam plaćani po 3 linije, trostrukim linijama, zarađivali su i po 200.000,00 kn, dok su svojim učiteljima i nastavnicima koji su reformu živjeli i provodili u razredima se moglo ravnatelji mogli plaćati od 500 do 2.000,00 kn prekovremenih ovisno o odluci škole, neki su dizali 200.000,00 kn na jedan metodički priručnik, a oni koji reformu trebaju provoditi od 500 do 2.000,00 kn, kuna mjesečno, a onda ti isti što su pisali metodičke priručnike još budu i nagrađeni, ovi, znate ove nagrade što su dobili za najbolje profesore, dobar dio njih

Kolegice, ja bi vas lijepo molio da pripazite malo na vrijeme. Slijedeća replika poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Uvažena kolegice, vi ste se odlično pripremili za ovo iz razloga što naravno kao što ste im i ovdje sad rekli, vi to živite. Mi smo u ovom Saboru imali prilike čuti svašta i apsolutno je ta jedna bahatost kod premijera, ide na sve ostale, ide i na ministre, pa onda nikad ne čudi da ministar dođe u Sabor bahato i bahato se ponaša. No, ono što je moje pitanje, možda se vi sjećate jel ja se ne sjećam, ja ipak imam ipak više godina od vas, ovo je već jedna u nizu gdje se traži opoziv ministara, al ja nisam dosad još nikad imala prilike vidjeti da je od vladajuće stranke ili od HDZ-a u ovom trenutku u sabornici slovom i brojkom dvoje ljudi, predsjedatelj jer je dobio zadatak da predsjeda kao što je uvijek u kasnim večernjim satima

Pa vjerojatno je razlog, ne bih htjela ulazit u razloge, al vjerojatno je jedan razlog i ovaj kasni čas, ali i u svim strankama postoje ljudi koji razumiju sustav ovaj obrazovanja, a i ako ga ne razumiju onda su povezani sa ljudima koji ga žive i slušaju te ljude i mogu donijeti određene sudove i vjerojatno u nekim stvarima koje ne mogu braniti, a trebali bi kao opozicija braniti, ne mogu ili ne žele iz ovog ili onog razloga ovaj sudjelovati. Meni je žao samo što je ovdje propuštena šansa, mi smo o brojnim ministrima ovdje raspravljali, u načelu im je bilo izglasavanje povjerenje, pa bi poslije 6-7 mjeseci ipak letjeli iz ovog ili onog razloga, ne bi više bili ministri, ovom nije vjerojatno najgora ministrica koju smo ikad imali, nije ni najbolja, al meni je žao što je propušteno vrijeme, osobno mi je žao što smo u nju polagali velike nade, radila je na strategiji obrazovanja, razumije sustav, nešto više vjerojatno znanost i visoko nego ovaj manji, žao mi je što je propuštena Određujem stanku do 1